spoštovane kolegice in kolegi!

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina 5 tisoč volivk in volivcev. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici predlagatelja gospe Mateji Sattler. Izvolite. Spoštovane poslanke, cenjeni poslanci Državnega zbora Republike Slovenije! Tukaj sem v imenu prebivalcev srednjega Posočja, ki že desetletja trpijo in umirajo zaradi posledic industrijskega onesnaževanja. Sedanja ureditev nesmiselno različno obravnava sežigalnice odpadkov in naprave za sosežig, tako imenovane sosežigalnice. Zanje namreč veljajo milejši pogoji glede izpustov emisij kot za specializirane sežigalnice odpadkov. Konkretno imajo sosežigalnice, med katere sodijo tudi cementarne, dovoljene višje mejne vrednosti izpustov emisij nekaterih zdravju škodljivih snovi v zrak v primerjavi s specializiranimi sežigalnicami odpadkov. To pomeni, da sosežigalnice lahko nekajkrat bolj obremenjujejo okolje z izpusti, kot lahko to počnejo specializirane sežigalnice odpadkov. Poleg tega se pri sosežiganju odpadkov upošteva zgolj dnevno povprečje mejnih vrednosti izpustov emisij, in ne 30-minutno, kot to velja za specializirane sežigalnice odpadkov. To pomeni, da so v nekaterih primerih polurne prekoračitve mejnih vrednosti onesnaževal dvakrat ali celo trikrat večje od dovoljene, vendar ker se uradno upošteva le dnevno povprečje, te prekoračitve ne predstavljajo kršitev. Samo za primer navedem, da je leta 2022 imela cementarna-sosežigalnica Salonit Anhovo uradno zabeleženih kar 4 tisoč primerov preseganj mejnih vrednosti dušikovih oksidov, kar pomeni, da je kar 32 % časa delovanja v letu 2022 presegala 30-minutne mejne vrednosti. Kakšen vpliv imajo tovrstne prekoračitve, za katere prebivalci, ki živimo v okolici takih obratov, sploh ne vemo, na zdravje ljudi, ni jasno. Zelo jasno in glasno pa je na zdravstvene posledice prekomernega sosežiganja odpadkov leta 2019 opozorilo skoraj 600 slovenskih zdravnikov in zobozdravnikov. Žal se od takrat, žal, ni spremenilo nič, pa bi se moralo marsikaj. Tokrat smo poskusili drugače. Društvo EKO Anhovo in Dolina Soče, civilna iniciativa Danes in Inštitut 8. marec smo se povezali in pripravili predloge sprememb Zakona o varstvu okolja in jih s podpisi državljank in državljanov prinesli pred vas. Naša osnovna in temeljna zahteva je, da se zakonsko izenačijo okoljski standardi za sosežigalnice s tistimi, ki veljajo za specializirane sežigalnice odpadkov. Popolnoma nerazumljivo je, da je sosežigalnicam, kot je na primer cementarna Salonit Anhovo, dovoljeno v okolje emitirati nekajkrat več strupenih emisij kot specializiranim sežigalnicam odpadkov. Predlog novele zakona na sistemski ravni izenačuje sosežig odpadkov s sežigom odpadkov v specializiranih sežigalnicah. Predlog novele zakona podrobneje določa obratovalni monitoring. Uvaja se določba, da se na vseh večjih izpustih naprave izvaja enak obratovalni monitoring kot na glavnem izpustu. Predlog novele uvaja povečanje frekvence poročanja o obratovalnem monitoringu iz letne v mesečno, kar je nujno z vidika ustreznega nadzora in preglednosti delovanja onesnaževalca. Cilj predloga novele zakona je zagotoviti enako raven zaščite okolja in zdravja ljudi v okolici sežigalnic in tako imenovanih naprav za sosežig. Povsem nedopustno je, da prebivalci, ki živimo v okolici takih obratov, nosimo nekajkrat večje breme industrijskega onesnaževanja kot naši sodržavljani. Cenjene poslanke in poslanci Državnega zbora Republike Slovenije, danes imate edinstveno priložnost, da odpravite dolgoletne krivice in diskriminacijo, ki jo omogoča današnja ureditev. Danes imate edinstveno priložnost, da odpravite diskriminatorno zakonodajo, ki prebivalce, ki živimo v okolici takih obratov, postavljajo v položaj tretjerazrednih državljanov. Izenačitev normativov je edina sprejemljiva in prava rešitev, ki si jo zaslužimo prebivalci, ki živimo v okolici takih obratov. Življenje v čistem in zdravem okolju je pravica vseh nas ne glede na politično prepričanost, status v družbi ali socialni položaj. Cenjene poslanke in spoštovani poslanci Državnega zbora, še nikoli nismo bili bližje rešitvi problema in prvič resnično upamo, da bomo kmalu dihali čistejši zrak. Pred vami je zgodovinska priložnost, da odpravite hude krivice, ki so bile v preteklosti naložene, prizadejane našim ljudem v srednjem Posočju. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Levica, v njenem imenu kolegica Nataša Sukič. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Lep pozdrav! V cementarni Anhovo, danes imenovani Alpacem, se žge okoli 109 tisoč ton odpadkov na leto, med njimi tudi precej nevarnih odpadkov. To je več kot trikrat večja količina odpadkov, kot jih sežgejo v celjski sežigalnici, pri čemer pa Salonit Anhovo lahko v zrak spusti bistveno večje koncentracije strupenih snovi. Ne zato, ker pač pokuri več odpadkov, ampak preprosto zato, ker je Salonit Anhovo sosežigalnica odpadkov in zato zanj veljajo bistveno nižji okoljevarstveni kriteriji, kot veljajo za sežigalnico odpadkov v Celju. Sosežiganje odpadkov je način zmanjševanja količine odpadkov in hkratne proizvodnje energije ob sežigu odpadkov. Odpadki predstavljajo energent, ki ga uporabnik ne plačuje, ampak je zanj plačan. Cementarne in energetska podjetja s sežiganjem odpadkov znižajo stroške obratovanja in povečujejo prihodke ter dobičke. Ob sežigu odpadkov se v zrak sproščajo nevarne snovi, ki škodujejo okolju in zdravju ljudi in živali. Nevarne snovi se sproščajo tudi v prst in vodo v okolici odlagališč pepela. Nevarne snovi v dimu se postopoma usedejo na prst in posevke ter vrtnine, ki se pridelujejo v bližini sežigalnic in sosežigalnic. Ta dim se lahko razširi tudi nekaj deset kilometrov daleč. Poleg tega lahko pepel iz sežigalnic in sosežigalnic prodre tudi v bližnje površinske in podzemne vode, na ta način pa tudi v človeška telesa. Koncentracije strupenih snovi v pepelu iz sežigalnic in sosežigalnic so nekajkrat višje kot v drugi sežgani snovi. Stvar je še tem bolj problematična zaradi dolgoletne proizvodnje azbesta, je območje okrog cementarne Anhovo že zaradi tega močno onesnaženo, prebivalstvo pa bistveno bolj zdravstveno obremenjeno. Vplivi tisočev ton izpustov strupenih snovi iz peči Salonita Anhovo oziroma Alpacema, kot se po novem imenuje, so zaradi multiplikativnih učinkov, azbest plus izpusti iz sosežigalnice, še mnogo bolj nevarni, kot če bi se onesnaževanje izvajalo na območju, kjer prebivalstvo ne bi bilo zdravstveno preobremenjeno zaradi preteklih praks te iste firme. »Ljudje, ki živijo v okolici sežigalnic in sosežigalnic, dokazano pogosteje zbolevajo za rakom,« poudarja dr. Miran Brvar s Centra za klinično farmakologijo in toksikologijo interne klinike ljubljanskega Univerzitetnega kliničnega centra. In dodaja: »Nujno je zavedanje, da te strupene snovi delujejo že v zelo majhnih koncentracijah, njihov učinek pa se sešteva. Zaradi sinergijskega učinkovanja so še nevarnejše, zlasti za bolj občutljive, predvsem za otroke, za nosečnice oziroma zarodke in za pljučne bolnike.« In to okoljsko breme, ki pušča odtis na zdravju in življenjih prebivalstva srednje Soške doline, je vse prej kot zanemarljivo. Zato tudi ne preseneča tragičen podatek, da je stopnja obolevnosti prebivalstva za izjemno redkim mezoteliomom, enem najbolj smrtonosnih rakavih obolenj, ki obdaja notranje organe v prsni in trebušni votlini, zaradi teh sinergijskih učinkov vpliva azbesta in strupenih emisij zaradi sosežiga zdaleč najvišja prav v Anhovem in okolici. Direktor Salonita Anhovo, danes imenovanega Alpacem, je nedavno v enem od intervjujev izjavil, navajam: »Iz naših procesov, razen emisij, ni nobenih odpadkov.« Konec navedka. V zvezi s temi emisijami pa, navajam: »Delujemo popolnoma skladno z zakonodajo in predpisi.« Konec navedka. No, saj ravno v tem pa je temelj problema, v emisijah in v zakonodaji. Zato je pri razumevanju tega, kar se danes dogaja, posebno pozornost nameniti prav zakonodaji in emisijam. Najprej glede zakonodaje. Naj kot socialistka citiram, kar je leta 1845 zapisal Friedrich Engels, ko je izdal delo Položaj delavskega razreda v Angliji. Gre za delo, ki je tako družbena kot okoljska analiza položaja, v katerem so se znašli angleške delavke in delavci ob razmahu kapitalistične proizvodnje. Tudi takrat so angleški tovarnarji delovali popolnoma v skladu z zakonodajo in predpisi, tako kot deluje direktor firme v Anhovem, in so se na njih tudi sklicevali vsled popolne okoljske in družbene devastacije, ki so jo povzročali. Takole je zapisal Engels, navajam: je na vsak način zakon svet, ker je njegovo skrpucalo, ker je bil izdan z njegovim privoljenjem, v njegovo obrambo in korist, četudi mu posamezen zakon lahko sam zase škoduje, vendar ve, da vsa zakonodaja kot celota varuje njegove koristi in da sta predvsem sveta zakonov in nedotakljivost reda, ki je bil ustvarjen z aktivnim izrazom volje enega dela družbe in s pasivno podreditvijo drugega dela, najmočnejši upori njegovega družbenega položaja.« Konec navedka. Več kot 175 let po tem je v Sloveniji položaj podoben. Zakon je tisti, ki ščiti anhovskega tovarnarja pri onesnaževanju okolja in uničevanju zdravja okoliškega prebivalstva. Zakon je bil tudi tisti, ki ga je ščitil, ko so v Anhovem še proizvajali azbest, in zato se na zakon tudi sklicuje. Je pa bil zakon na koncu tisti, ki je proizvodnjo azbesta končal. Zakon je pač zakon. Kakšen je, je odvisno od nas samih. Danes imamo na mizi zakon, ki bo vzpostavil minimum od minimuma, in to je, da morajo za vsakršen sežig odpadkov veljati enaka pravila, tako za sežig kot za sosežig. In zato temu zakonu kapital tako zelo ostro nasprotuje. Slovenija je v svoj pravni red prenesla zgolj minimalna določila evropske Direktive o industrijskih emisijah in ni izkoristila možnosti, da najvišje dovoljene mejne vrednosti določi strožje, z namenom zaščite zdravja ljudi. Naš pravni red za sosežigalnice določa milejše standarde kot za sežigalnice. Cementarna zaradi velike proizvodnje v zrak izpušča enormne količine snovi, pri čemer naj poudarim še to, da ogromno odpadkov, ki jih sosežiga, prihaja iz sosednje Italije, in to zlasti na račun manj strogih mejnih vrednosti, kot veljajo za sežigalnice. In zdaj še o emisijah, ki jih nekateri imenujejo tudi tihi ali nevidni morilec. Medtem ko so v Anhovem v letu 2018 v zrak izpustili 993 tisoč 520 kilogramov ogljikovega monoksida,

ter 10 kilogramov svinca in njegovih spojin, medtem ko v Celju izpustov teh nevarnih onesnažil sploh ni bilo. Res je sicer, da se v Celju sežge trikrat manj odpadkov kot v Anhovem, a so tudi ob upoštevanju tega emisije iz sežigalnice nekaj deset- ali nekaj stokrat nižje kot emisije iz sosežiga v Anhovem. Direktor Salonita oziroma Alpacema pravi, da iz njihovih procesov ni ničesar, razen emisij, a te emisije iz peči Salonita več kot očitno niso zgolj vodna para in CO2. Res je, da ima Salonit Anhovo precej bolj napredne peči in filtre kot povprečno kmetijsko gospodarstvo, a za razliko od slednjih v svojih pečeh ne kuri bukovih drv kuri odpadke, med njimi tudi najbolj strupene odpadke. In nobeno izgorevanje ni popolno. Posledica je, da je na primer Salonit Anhovo med letoma 2013 in 2018

samo da se ti izpusti niso enakomerno razporedili po vsej državi, ampak se koncentrirajo predvsem v zraku in zemljini v neposredni okolici sosežigalnice v Anhovem. Podobne prakse je pred več kot 175 leti v Angliji opazil tudi Engels, ki je v zvezi s tem zapisal takole, navajam: »Če poškoduje posameznik drugega na telesu, in sicer tako poškoduje, da poškodovanec umre, imenujemo to uboj. Če je storilec vnaprej vedel, da utegne biti poškodba smrtna, imenujemo njegovo dejanje umor. Če pa družba na stotine proletarcev spravi v tak položaj, da morajo nujno umreti prezgodnje in nenaravne smrti, ki je prav tako nasilna kot smrt z mečem ali kroglo, če tisočerim odtegne potrebne življenjske pogoje in jih postavi v razmere, ki v njih ne morejo živeti, če jih z močno roko zakona prisili, da v teh razmerah ostanejo, dokler ne nastopi smrt, ki je nujna posledica teh razmer, če ve, le predobro ve, da morajo ti tisoči postati žrtve takih pogojev, in vendar teh pogojev ne odpravi, je to prav tako umor, kot če bi ga storil posameznik, samo da je to skrit, zahrbten umor. Umor, ki se proti njemu ne more nihče braniti, ki na videz ni umor.« Konec navedka. Zavedati se je treba, da tu ne gre za zlonamernost ali hudobo kapitalista, ki hoče ubiti delavko in delavca, nikakor, gre za sistem eksternalizacije proizvodnih stroškov na celotno družbo. Salonit Anhovo, danes imenovan Alpacem, s sosežigom odpadkov znižuje stroške proizvodnje, ki bi bili bistveno višji, če bi uporabljal čistejše gorivo. Vendar pa to ne pomeni, da stroški s kurjenjem odpadkov ne nastajajo. Stroški nastajajo, zlasti v obliki zdravstvenih obolenj. Ti stroški bremenijo javno zdravstveno blagajno, bremenijo vse ostale delodajalce na tem območju, ko zaradi bolezni, povezanimi z onesnaženjem zraka, njihovi delavci izostajajo z dela, predvsem pa bremenijo ljudi. Medtem ko si dobičke proizvodnje prilaščajo tuji lastniki Salonita, stroške te proizvodnje na koncu plačujemo mi vsi, celotna družba. In da je vse skupaj še bolj boleče, so ti tuji lastniki cementarno v Anhovem specializirali predvsem za proizvodnjo klinkerja, polizdelka, iz katerega se potem dela cement v drugih cementarnah onkraj meje, v Italiji. V Levici smo leta 2021 predlagali Predlog zakona o sežigalnicah in napravah za sosežig odpadkov, katerega cilj je bil odprava okoljske nepravičnosti med prebivalstvom z izenačitvijo višine emisij snovi v zrak v sežigalnicah in napravah za sosežig ter posledično zmanjšanje emisij in izboljšanje kakovosti zraka in stanja okolja. Prav tako je naš zakon predvideval povečanje nadzora nad emisijami. Zakon je bil zavrnjen že v prvi obravnavi. Danes imamo na mizi predlog sprememb Zakona o varstvu okolja, ki so ga vložile volivke in volivci. Čeprav gre za drugačen pristop k reševanju tematike, je glavni namen enak, kot je bil predlog zakona, ki smo ga leta 2021 pripravili v Levici izenačiti normative, ki veljajo za sosežigalnice, s tistimi, ki veljajo za sežigalnice, in s tem vzpostaviti enako obravnavo sežigalnic in sosežigalnic odpadkov. Poleg tega se s predlogom novele zakona, ki jo obravnavamo, podrobneje ureja obratovalni monitoring, kjer se določa, da se na vseh večjih izpustih naprave izvaja enak monitoring kot na glavnem izpustu. Povečuje se tudi pogostost poročanja o obratovalnem monitoringu za sosežigalnice, namesto enkrat letno bo poročanje enkrat mesečno, podatki pa se bodo morali posredovati tudi občini, na območju katere se naprava nahaja. Zaostrujejo se tudi kazni za kršitve pri zagotavljanju obratovalnega monitoringa. Dodatno se z zakonom uvaja še okoljska dajatev za sosežig. Prihodki iz te dajatve se bodo delili med občino, kjer se naprava nahaja, sosednjimi občinami in državo. Iz te dajatve pridobljeni dohodki se bodo porabili namensko za preprečevanje nastajanja odpadkov, zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, prilagajanje na podnebne spremembe in spodbujanje novih gospodarskih praks, ki imajo nevtralen učinek na okolje, in zdravje ljudi. V Levici predlog zakona podpiramo in upamo, da bomo na ravni države končno zagotovili to, da sosežigalnice ne bodo več mogle prenašati stroškov svoje proizvodnje na ljudi, ki s svojim zdravjem in s svojimi življenji financirajo dobičke umazane proizvodnje. Ta koalicija ima priložnost, da to neverjetno krivico odpravi. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji, ki bo predstavil stališče poslanske skupine, je kolega Tomaž Lah, in sicer Poslanske skupine Svoboda. Izvolite. Hvala, predsednica, za besedo. Spoštovani predlagatelji, spoštovane kolegice in kolegi! V Gibanju Svoboda smo že v predvolilni kampanji in v svojem programu poudarjali, da si zaslužimo državo, ki ji je mar za okolje in ki tako skrb za okolje kot skrb za človeka postavlja v središče svojega delovanja. Tudi v koalicijski pogodbi smo se zavezali, da bomo s sistemskimi ukrepi zmanjšali pritiske na naravno in zdravo življenjsko okolje ter uredili sanacijo v preteklosti onesnaženih okolij in starih okoljskih bremen. Ob tem velja izpostaviti, da koalicijski dogovor za področje, ki ga naslavljajo predlagane spremembe zakona, to je področje termične obdelave odpadkov, vsebuje tudi konkretne zaveze – zagotoviti izvajanje neodvisnega obratovalnega in kontrolnega monitoringa emisij, za emisije izpustov v zrak pri sosežigu odpadkov pa uveljaviti najvišje evropske standarde. Predlagane spremembe Zakona o varstvu okolja sicer naslavljajo vse industrijske obrate, kjer se izvaja termična obdelava odpadkov, ne glede na specifične regionalne okoliščine in obremenitve iz preteklosti, a je nemogoče obiti njegovo osredotočanje na situacijo v Kanalu ob Soči. Temu v prid navsezadnje govori tudi dejstvo, da so se podpisi v podporo zakonu zbirali pod geslom Naj Anhovo zadiha!, in temu sloganu je težko oporekati. Nemogoče je pozabiti na grozljiv davek, ki sta ga zaradi pretekle azbestne proizvodnje plačala tako zdravje prebivalstva kot okolje na tem območju, toda kljub temu velja poudariti, da si zadihati zaslužijo tudi vsi ostali prebivalci Slovenije, ki jim bivanje v bližini industrijskih obratov slabša življenjske pogoje in krati eno od osnovnih pravic, pravico do zdravega življenjskega okolja. Lokalno prebivalstvo Kanala ob Soči in bližnjih vasi, povezano tudi v več civilnih iniciativ, opozarja, da se jim že predolgo godi krivica in da je treba dati zdravju naposled prednost pred finančnimi koristmi podjetij. V Poslanski skupini Svoboda si pred to realnostjo ne zatiskamo oči in je tudi ne zanikamo. Toda pri sprejemanju zakonskih rešitev, ki naj vsem ljudem, ki živijo v bližini naprav za sosežig, zagotovijo zdravju primerno življenjsko okolje, je treba biti previden. Naj navedeno ponazorim na konkretnem primeru. Predlagani izenačitvi mejnih vrednosti za sežigalnice in naprave za sosežig v zvezi s tem je zgovoren podatek, da je parametrov, za katere so predpisane mejne vrednosti sosežiga v cementarnah v primerjavi s sežigalnicami odpadkov strožje, kar 16, med njimi so tudi krom, arzen, živo srebro, svinec in njihove spojine, parametri, za katere so predpisane mejne vrednosti v sosežigu v primerjavi s sežigalnicami odpadkov manj stroge, pa so trije. Ali si torej res želimo izenačitve standardov v celoti ali pa bi se bilo treba namesto tega osredotočiti na zaostrovanje dovoljenih mejnih vrednosti v drugi skupini, za katero za naprave za sosežig veljajo višje dovoljene vrednosti? Ob presojanju odgovora na to vprašanje je treba imeti v mislih na eni strani tudi okoljsko zakonodajo EU, na drugi strani pa predvsem primere dobre prakse, recimo Nemčije, ki od vseh držav članic uveljavlja najstrožje standarde. Prav tako je z doseganjem namena in ciljev tega zakona neločljivo povezan tudi nadzor nad izvajanjem trajnih meritev. Praksa jasno kaže, da je na tem področju preveč pomanjkljivosti in so zaostritve nujne. V Poslanski skupini Svoboda zato menimo, da so rešitve, kot jih predlaga novela, korak v pravo smer. V izogib scenarijem, ki bi nastopili kot posledica morebitnih naglih in nepremišljenih odločitev, smo se v Poslanski skupini Svoboda zavzeli za obravnavo predlagane novele v Državnem zboru po rednem postopku in s tem obravnavani tematiki hkrati namenili vso pozornost, ki si jo zasluži. Zato v Poslanski skupini Svoboda menimo, da je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja primeren za nadaljnjo obravnavo, in bomo skladno s tem tudi glasovali. Ker pa je interdisciplinaren pristop pri obravnavi tako kompleksne tematike ključnega pomena, bomo v nadaljnjih fazah postopka pred sprejetjem dokončne odločitve prisluhnili in upoštevali vse ustrezne in smiselne predloge in pomisleke tako strokovnih kot laičnih javnosti in

Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani predlagatelji, kolegice in kolegi! Pred nami je sprememba Zakona o varstvu okolja. Najprej naj povem, da v naši poslanski skupini temu predlogu ne bomo nasprotovali. Dejstvo pa je, da je v začetku septembra 2023 Inštitut 8. marec skupaj z nevladniki in podpisi prebivalstva iz okolice Anhovega vložil ta zakon, ki izenačuje mejne vrednosti za naprave za sežig in sosežig. Na načelni ravni se lahko vsi strinjamo, da je potrebno pri okolju biti previden in podpreti tudi te pobude za to, da se izenačijo te mejne vrednosti. Vendar je treba biti v osnovi, kot sem rekel, previden, kajti ta zakon bo veljal za celotno gospodarstvo, celotno Slovenijo, ne samo za Anhovo, kjer je ta problem pač bil izpostavljen. Treba je jasno povedati, da tudi v tem trenutku Salonit Anhovo izpolnjuje vse zakonske kriterije, ki so mu Celo več, mislim, da je kot cementarna ena izmed 10 najbolj urejenih v okviru Evropske unije. Ko govorimo o povečanju nekih zdravstvenih težav v Soški dolini, je treba vedeti, da je povečanje raka v celotni dolini, ne samo v okolici Anhovega, in tukaj se ne moremo izogniti dejstvu, da je to alpsko področje, kjer pride do prvega čiščenja oblakov, ki prihajajo iz Padske nižine. Če gledate podatke Arsa, ki jih vsako leto dobimo poslanci na mizo glede onesnaženja s težkimi kovinami, boste ugotovili, da je teh težkih kovin v tem alpskem prostoru, v Triglavskem narodnem parku izredno veliko. Kdor prej ni bil pozoren, mu je bilo to mogoče zanimivo. To ne zanika dejstva, da je treba te stvari izboljševati. Kot sem rekel, mi v tem primeru te pobude temu seveda ne bomo nasprotovali. Je pa sam pristop, ki je bil vpeljan, seveda na pobudo civilne iniciative in tako naprej, v tej prvi fazi mogoče malo prekratek, ker niso v zadostni meri vključeni tudi strokovna javnost in tisti, ki jih ta sprememba zakonodaje v nadaljevanju tudi v veliki meri tangira. Tudi govorjenje o delitvi te takse in dajatev na lokalne skupnosti in državo postavlja v nekem smislu v neenakopraven položaj tudi ostale gospodarske subjekte, ki jih ta zadeva tangira. Težko bo tudi opredeliti, koga vse tangira onesnaženje iz takega obrata. Tako da je tu kar veliko nekih nedorečenosti v zakonodaji in verjamem, da se bo to dalo v nadaljevanju seveda primerno urediti, da ne bo prihajalo do nekih, pobud v nasprotni smeri, da se pač zakonodaja ne sprejme. Mislim, da je zakon dobronameren, pripravljen v tej smeri, da se pride v nekem prehodnem obdobju do te izenačitve, kot sem rekel, temu mi absolutno ne nasprotujemo in se zavedamo, da je treba okoljska bremena zniževati, vendar pa ima sam zakon, kot je zdaj pripravljen, še veliko nejasnosti. V tej, normalni proceduri imamo enkrat možnost, da zakon končno sprejemamo v skladu s proceduro v Državnem zboru po nekem rednem postopku, bo še kar nekaj časa, da lahko v drugi in tretji obravnavi zakon korigiramo korigiramo in s tem tudi izpolnimo ta slogan, ki so ga podpisniki pač zasledovali, se pravi, Naj Anhovo zadiha! Jaz bi rekel, naj celotno območje zadiha, kajti te emisije gredo tudi v druge kraje, ne samo v Anhovo. Kot sem rekel, v poslanski skupini ne nasprotujemo tej pobudi in temu zakonu, bi pa želeli, da se v nadaljevanju seveda vključi najširša strokovna javnost, da pridemo do zakona, ki bo, bi rekel, pil vodo in ne bo povzročil nekih drugih nasprotovanj ali v gospodarstvu ali v drugih okoljih, ki bodo z neko mogoče parcialno rešitvijo, ki jo imamo zdaj na mizi,

malo drugačne. Verjamem, da se bo v nadaljevanju dalo ta zakon v tej smeri tudi dopolniti, zato mu v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ne nasprotujemo. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, v njenem imenu mag. Janez Žakelj. Izvolite. Najlepša hvala, predsednica, za besedo. Spoštovani predlagatelji, spoštovane kolegice in kolegi! V Novi Sloveniji namen sprememb Zakona o varstvu okolja podpiramo. Podpiramo prizadevanja prebivalcev Občine Solkan, okoliških občin, celotne Soške doline za čist zrak in čisto okolje. Ti kraji so bili zaradi proizvodnje salonita, zaradi azbesta v preteklosti zelo prizadeti. Praktično vsaka družina je imela in še ima v svoji sredi nekoga, ki je zbolel za azbestozo. Gre za zelo tragične usode ljudi in za res boleče zgodbe. Proizvodnja azbesta je močno zarezala v življenje ljudi v teh krajih. Ljudje v času prejšnjega režima o tem niso smeli govoriti. Gradnja socializma in socialistične družbe je pač zahtevala svoje žrtve in vsaj danes je prav, da o tem na glas spregovorimo. V Novi Sloveniji podpiramo varstvo okolja. Prepričani smo, da je možno uskladiti pravico ljudi do čistega okolja in hkrati tudi interese gospodarstva. Ne moremo kar počez zapirati podjetij, saj ljudje delovna mesta potrebujejo. Vse to je možno storiti z naprednimi tehničnimi rešitvami, ki obstajajo. Salonit Anhovo in lokalna skupnost morata najti skupni jezik in prepričani smo, da je to možno. V Novi Sloveniji podpiramo strožje zahteve glede izpustov škodljivih plinov v okolje, ki nastajajo pri sosežigu. Predstavniki Salonita Anhovo so nam v pogovorih dejali, da bi do leta 2026 lahko izenačili mejne vrednosti izpustov iz sosežiga s tistimi, ki nastajajo pri sežigu, in to je prava pot. V Novi Sloveniji tudi podpiramo strožje zahteve glede okoljskega monitoringa in javne objave podatkov za vse večje povzročitelje okoljskih obremenitev. Gre za resne industrijske obrate in monitoring je osnova. Vzajemno zaupanje z lokalnim okoljem je ključno za dolgoročno delovanje tovrstnih obratov, predpogoj pa je popolna transparentnost obratovanja. V Novi Sloveniji pa smo zelo zadržani do novih davkov, ki jih zopet prinaša zakon, ne zgolj za Salonit Anhovo, ampak tudi za številna druga podjetja v Sloveniji. Očitno, tak je vsaj občutek, pod to vlado velja nepisano pravilo: če vsak teden ne uvedemo kakšnega novega davka, smo nekaj pozabili. Sredstva, pobrana iz novega davka, se bodo porabljala za spodbujanje novih gospodarskih praks, ki imajo nevtralen učinek na okolje, naravo in zdravje ljudi. Ali če povemo z besedami, ki jih bolje razumemo: sredstva se bodo porabljala za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij. Nevladne organizacije so za pripravo zakona pač izstavile račun. V Novi Sloveniji smo zelo zadržani do tega, da nam nevladne organizacije pišejo zakone. Kakšen je rezultat takšnih zakonov, smo videli prejšnji teden na kmetiji pri Krškem. Prav je, da se zakon obravnava po rednem postopku in da imamo o zakonu tudi splošno razpravo. Tukaj ne smemo preslišati opozoril gospodarstva, da bi tako zapisan zakon imel številne nepredvidljive posledice. Vplival bi na poslovanje več sto podjetij v Sloveniji, ogroženih bi lahko bilo več 10 tisoč delovnih mest. Strinjamo se, da se problematika Salonita uredi tako, da se škodljivi izpusti zmanjšajo, kar nenazadnje omogoča tudi razvoj tehnologije. Podjetje sámo pravi, da to lahko naredi v doglednem času, zaradi tega pa podjetja ni potrebno zapirati in zaradi tega ni treba na zalogo zapirati podjetij po Sloveniji. Na potezi sta Vlada in resorno ministrstvo, da povesta, kako ta cilj lahko dosežemo skupaj. V Novi Sloveniji zato nadaljnji obravnavi zakona ne bomo nasprotovali. Hvala. Hvala lepa. In še Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Predrag Baković. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani predlagatelji, spoštovane kolegice in kolegi! Naravni biser, raj za pohodnike, ribiče, raftarje, vse to in še mnogo več je seveda Soška dolina, ki pa žal ni poznana samo po tem naštetem. Posočje ima bogato in tudi burno preteklost, katere del je tudi manj prijeten, le-ta pa se navezuje na nekdanjo tovarno azbesta, ki je vse do leta 1996 zaposlovala okoliške prebivalce, med drugim pa pustila močan negativen odtis na okolje in seveda tudi na zdravje ljudi. Zakon, ki so ga spisali v civilni družbi, pa se ne navezuje na preteklost. Predlagatelji so spisali zakon in ga tudi vložili z namenom, da se lokalno cementarno Salonit Anhovo ter vse ostale proizvodnje omeji oziroma zameji pri izpustih v okolje, ki so posledica sežiga oziroma sosežiga odpadkov. Zapisali so, da ima predlagana vsebina tri cilje: izenačitev standardov naprav za sežig in sosežig, izboljšati in povečati frekvenco obratovalnih monitoringov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje toplogrednih plinov. Zakon s podobnimi cilji in rešitvami je v preteklem mandatu predlagala tudi Levica. Zakon takrat ni prestal prvega branja, čeprav smo ga v Poslanski skupini Socialnih demokratov takrat podprli. V svojem stališču smo zapisali takole: »Socialni demokrati menimo, da je tudi najmanjši korak v smeri izboljšanja stanja na določenem področju pomemben in potreben, saj bomo le tako prišli do končnega cilja, ki si ga vsi želimo ne glede na politično usmeritev. Zdravje naših prebivalk in prebivalcev je v interesu vseh in prav je, da se predloge, ki rešujejo to problematiko, tudi podpre.« Čeprav zakon spreminja in dopolnjuje le 14 členov, pa predlagane spremembe in dopolnitve niso tako enostavne. Predlagatelji želijo spremeniti bistvene člene obstoječe zakonske materije, zato menimo, da je redni postopek obravnave v Državnem zboru pravilna odločitev, ki jo je sprejel kolegij. Soočiti moramo namreč vse poglede in mnenja, slišati moramo vse argumente, zakaj je zakon dober in zakaj bi ga bilo morda potrebno tekom nadaljnje obravnave tudi prilagoditi. Socialni demokrati menimo, da je zakon, o katerem bomo imeli danes splošno razpravo, primeren za nadaljnjo obravnavo. Cilji in nameni vsebine predloga sovpadajo s cilji in pogledi, ki smo jih zapisali v program naše stranke. Zakon po našem mnenju naslavlja prave vsebine in si zastavlja cilje, h katerim bi morali stremeti vsi. Zdravje ljudi ter zdravo življenjsko okolje sta ustavni kategoriji in prav je, da se zakonske predloge, ki odpirajo vprašanja in razprave o zdravju ljudi ter zdravem življenjskem okolju, podpre in spusti v nadaljnjo obravnavo, kjer bodo s pomočjo vseh deležnikov, ki bodo lahko podali svoja mnenja, pripombe ter predloge izboljšav besedila predloga zakona, izkristalizirali besedilo,

Verjamem, da so danes mnoge Anhovke in Anhovci končno dočakali ta trenutek, da v Državnem zboru poteka razprava, splošna razprava v zvezi s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja, ki ste ga uspeli vložiti z več kot 6 tisoč podpisi državljank in državljanov. Vložile pa so ga nevladne organizacije, združene v kampanji Naj Anhovo zadiha! Ob vložitvi zakona ste nas politike pozvali, naj tokrat damo interese zdravja ljudi pred kapital in novelo tega zakona sprejmemo, naj poskrbimo, da bo končno zdrav zrak na voljo in ga bodo zadihali tudi Anhovke in Anhovci. V Poslanski skupini Svoboda vaš zakon razumemo. Zelo spoštujemo vaš trud, ko gre za spremembo zakonodaje, ki daje boljše pogoje za zdravje ljudi oziroma naše skupno zdravo, zeleno, trajnostno okolje. Tudi mi smo se s koalicijsko pogodbo zavezali, da bomo s sistemskimi ukrepi zmanjšali pritiske na naravo in zdravo življenjsko okolje ter uredili sanacijo v preteklosti onesnaženih okolij in starih okoljskih bremen. Pa tukaj ne mislimo samo na Anhovo. Takšnih okolij, ki nujno potrebujejo sprejetje zelene zakonodaje, je v Sloveniji še kar nekaj. Sama prihajam iz Posavja, a na srečo so to Brežice, kjer imamo bistveno boljši zrak, kot ga dihajo naši sosedje v občini Krško. In tudi v Krškem si prebivalke in prebivalci zaslužijo, da se njihov zrak očisti, postane bolj zdrav in sprejemljiv za življenje v tistih krajih. Naš koalicijski dogovor za področje, ki ga naslavljajo predlagane spremembe danes obravnavanega zakona, ki se nanaša na področje termične obdelave odpadkov, vsebuje tudi konkretne zaveze. To pa je: zagotoviti izvajanje neodvisnega obratovalnega in kontrolnega monitoringa emisij, za emisije izpustov v zrak pri sosežigu odpadkov pa bomo uveljavili najvišje evropske standarde na tem področju. Zakon, ki ga danes obravnavamo v prvem branju, smo dolžni podpreti, čeprav verjamem in sem prepričana, da ga bo potrebno v nadaljnjem postopku še izboljšati, da bi bila v bistvu njegova izvedljivost v praksi praksi takšna, kot si vsi skupaj želimo, torej da bi res dajala rezultate in da seveda ne bi zašli na pota neustavnih določb. Menim sicer, da ta zakon v tej obliki še ni optimalen, ampak vsi skupaj se bomo zavzeli za to, da ga v nadaljnji proceduri sprejemanja v Državnem zboru nadgradimo. Verjamem sicer, da za same prebivalke in prebivalce Anhovega pomeni vaš predlog zakona tistega, ki za njih predstavlja največjo ali najbolj optimalno rešitev v tem trenutku, mislim, da je potrebno k sprejemanju tega predpisa pristopiti racionalno, ob upoštevanju vseh že sprejetih zakonodaj na tem področju, predvsem na tem področju, predvsem okoljskih. Ker če bi se s takšnim predpisom res znašli na področju, kjer so zaznane možne neustavnosti, nezakonitosti, neizvedljivosti takšnega zakona, potem res nismo nič naredili tem zadevo samo zavlačujemo v nedoločen prihodnji čas. Zagotovo je torej zdaj trenutek, da ta zakon, ki naslavlja tako zahtevne problematike, sprejmemo, ker si dejansko ne upam predstavljati, kaj se lahko zgodi, če bi na oblast spet prišla neka druga vlada, ki jo okoljske politike zanimajo bolj na deklarativni ravni. Sicer sta obe opozicijski stranki, tako SDS kot NSi, da naj bi sprejeli ta zakon, a sam njihov interes za razpravo o tem zakonu je takšen, kot ga vidite zdaj v dvorani, ko vidite, koliko kolegov iz opozicije je danes v dvorani prisotnih. prisotnih. Nam je za zdravo okolje vseh prebivalk in Slovencev mar. Zato tudi želimo, da se zakon sprejme. Zagotovo je pomembno, da k temu zakonu pristopimo z vso iskrenostjo. Zavedamo se, da je področje potrebno spremeniti, urediti pogoje za poslovanje sosežigalnic in sežigalnic, ki lahko povzročajo katastrofalne negativne posledice za okolje, naravo in predvsem za zdravje ljudi. Zgodbe, ki jih piše življenje ljudi iz Kanala ob Soči, žal tudi širše, so res pretresljive in jih moramo preprečiti. Vsako življenje šteje in samo ena smrt zaradi nesprejemljivih bivanjskih pogojev, posledično to pomeni tudi zaradi neustrezne zakonodaje na tem področju, je preveč in to je potrebno ustaviti. Vsaka smrt zaradi neregulirane dejavnosti na tem področju je torej absolutno nedopustna in je preveč. Na tem področju pa smo politiki zelo oziroma celo najbolj odgovorni, da to uredimo. Ta izziv sprejemamo danes tukaj in potem skozi celoten zakonodajni postopek sprejemanja tega predpisa. Kako so se v preteklosti okoljske zakonodaje na tem področju lotevale pretekle vlade, tega pa ne bomo sodili niti o tem razpravljali, ker je nepomembno. Danes je potrebno narediti korake v novo, novo, v pravo, zeleno smer. Ker je veliko življenj že ugasnilo, to ste nam povedali, veliko družin danes živi zaradi preteklih in potencialnih novih izgub svojcev, prijateljev v veliki stiski, v vsakodnevnem strahu. Njihova srca so zagotovo ranjena, njihova življenja pa še naprej ostajajo ogrožena in to je potrebno spremeniti in nasloviti. Torej, naša naloga je ukrepati, a vendarle je potrebno upoštevati tudi vidik proste gospodarske pobude in dejstvo, da je ravno Salonit Anhovo bil v preteklosti in je tudi danes eden največjih zaposlovalcev v regiji in zaprtje slednjega zaradi nepremišljenih in rokohitrskih ukrepov verjetno ne bi prineslo najboljših rezultatov, nastal pa bi lahko tudi velik socialni problem na tem področju. Prav tako je na tem področju veliko družin, v katerih v Salonitu Anhovo ni zaposlena samo ena oseba, pač pa več, pa tudi, kolikor smo seznanjeni, je delovanje športnih in kulturnih društev, in sicer socialnega in društvenega življenja na tem področju, v veliki meri vpeto oziroma tudi odvisno tako od donacij kot od sponzorstev Salonita. Pa niti slučajno ne želim reči, da je to pač cena, ki jo morajo plačevati prebivalke in prebivalci Anhovega. Nikakor ni to cena in ne sme biti. Potrebno je torej prepoznati že danes najboljše uporabljene okoljske prakse na področju sežiga in sosežiga v Evropski uniji in jih implementirati v našo zakonodajo. Predvsem pa, kar je zame ključno, je, da se začne izvajati strikten nadzor in da se kršitelje sankcionira. Saj zakonodajo za to pa imamo že danes, kar nekaj tega. Skratka, naš fokus bo in mora biti, da je potrebno ustvarjati z ustrezno zakonodajo zdravo okolje za srečno življenje vseh prebivalk in prebivalcev v Sloveniji. Ta zakon bomo podprli. Hvala.

hvala. Sem Maja Koražija, sem z Inštituta 8. marec. Veseli smo vseh pozitivnih mnenj, ki smo jih slišali. Mislim, da je nekaj izredno lepega, da se je prepoznalo to stisko pa da se je pripoznalo vse te težave, ki so se zgodile v Soški dolini. Jaz sem kar nekaj delala na terenu in govorila tudi s temi ljudmi, zato sem danes želela izkoristiti to priložnost še enkrat, da mogoče delim tudi z vami zgodbo, zelo resnično, zato da se zavedamo tudi, kaj to pomeni za življenja ljudi tam zelo konkretno. Sama ne prihajam iz tega okolja in ne morem deliti osebne zgodbe, lahko pa povem, kaj sem slišala na terenu. Ko smo zbirali podpise za ta predlog zakona, smo se med drugim odpravili tudi v Koper. V Kopru sem bila skupaj z Lucijo in Manuelo, obe sta prebivalki Soške doline, obe tam živita že celo svoje življenje, sta tam odraščali. Me smo zbirale v Kopru podpise. Odziv je bil izjemen, me smo v nekaj urah tam zbrale praktično sto podpisov, meni pa se je najbolj v spomin vtisnila ena ena gospa srednjih let, stara približno toliko kot moja mama, recimo. Prišla je na stojnico, in ko sem ji začela razlagati, kaj naš zakon spreminja in kaj v bistvu prinaša in zakaj je ta zakon nastal, je ona mene takoj ustavila in mi je rekla, da ne rabim tega razlagati, da ona točno ve, kakšna ta zgodba je, da ona točno ve, za kaj gre, ker je to njena zgodba in ker je to v bistvu zgodba njenega življenja. Nato mi je povedala, da je odraščala nad tovarno, da se je tam rodila in da so otroci, s katerimi se je ona igrala, ko je bila majhna, danes praktično vsi že umrli in da je zato tukaj in da za njih oddaja podpis, čeprav se je sama že dolgo nazaj v bistvu preselila iz tega okolja, ravno zato ker je pač tako onesnaženo. Kar hočem s to zgodbo povedati, pa vem, da smo slišali veliko zgodb že v preteklosti o tem, je, da tukaj, ko govorimo o človeških življenjih, težko govorimo o nekem kompromisu ali pa neki pazljivosti. Kot smo tudi slišali, mislim, da tukaj zelo jasno, kot je povedal tudi že Aljoša Petek na eni izmed tiskovk, ali smo na strani ljudi in jih zaščitimo, stojimo za njimi in zaščitimo njihovo zdravje ali pa smo pač na strani kapitala. Tukaj je jasno in s tega vidika se nam zdi, da je izenačitev okoljskih standardov, ko govorimo o sežigalnici in sosežigalnici, absolutno nujna. Hkrati pa bi rada še izpostavila eno stvar. sežigalnice, ko pogledamo, kako delujejo, kakšne so omejitve, imamo zelo jasno postavljene meje, prek katerih je v bistvu zakonsko prepovedano iti. Prekoračitve so prepovedane, zato ker so te prekoračitve izjemno škodljive, za ljudi, za živali, za okolje, in predstavljajo nekaj nedopustnega. Potem pa se prestavimo k sosežigalnicam kar naenkrat te iste meje, te iste količine, ki so bile prej ovrednotene kot nedopustne in zaradi tega z zakonom prepovedane, postanejo sprejemljive in niso več tako škodljive. Zdi Zdi se nam, da je to popolnoma nesmiselno in zato smo predlagali izenačitev in zato resnično upamo, da boste vsi tudi v naslednjih korakih in v sledečih postopkih to podprli. Ker je v resnici prebivalcem Soške doline popolnoma vseeno, ali se temu reče sežigalnica ali sosežigalnica, to ima pač konkretne posledice za njihova življenja. In še zadnja stvar. Veliko smo slišali tudi o tem, da bo ta zakon zadeval celotno Slovenijo. Ja, absolutno. Borimo Borimo se za ta zakon ne samo, da se reši prebivalce Soške doline, ampak tudi zato, da se zaščiti vse druge in da se prepreči, da bi se tovrstna katastrofa ponovila še kjerkoli drugje v Sloveniji. Hvala.

stvari v stališčih še najbolj začudila izjava kolega iz Nove Slovenije, ki je tako vehementno zavrnil ustavno pravico civilne družbe, da nam

da bodo vse parlamentarne stranke ta zakon v prvem branju podprle oziroma mu ne bodo nasprotovale. To je v redu, to je dober prvi korak. Dejstvo je, da je Anhovo kot recimo osrednji element tega zakona ali pa osrednji simbol tega zakona tudi sam po sebi v resnici nek zimzeleni simbol onesnaženja okolja. kot je bilo pravilno prej že povedano, to ni stvar, ki se vleče eno leto, to ni stvar, ki se vleče en mandat, Anhovo je simbol, kjer ljudje nepravično trpijo že več desetletij. In to v resnici ni odgovornost samo ene vlade, ampak je odgovornost vseh vlad te republike, in verjetno, s tem se pa strinjam, tudi kakšnega kakšnega politika iz prejšnjega sistema. Ni pa to, ni Anhovo kot kraj samo, bi rekel, simbol onesnaženja okolja, je hkrati tudi simbol vsega tega, šolski primer vsega tega, kar kapital naredi takrat, ko se brani, kako se kapital poveže z lokalno skupnostjo, ne s to, ki je zdaj na oblasti, ampak kako se je povezoval s prejšnjimi vodstvi lokalnih skupnosti. Pa tukaj ne mečem žogice SDS, ne me narobe razumeti, ker mislim, da SDS ni bil tam glavni, to so bile druge stranke, take, ki se tudi ne opredeljujejo kot desne, tudi kakšne druge stranke, ki so tam zelo tvorno sodelovale na lokalni ravni, seveda, s tem kapitalom. Druga stvar je tudi prepletenost tega kapitala z določenimi mediji, občinskimi, regionalnimi, nacionalnimi mediji, da se o realnih zdravstvenih problemih problemih morda kdaj kje zamolči, se jih relativizira, se jih pozabi ali kaj podobnega. Navsezadnje je Anhovo tudi simbol tega, kako se kapital poveže s tem mehkim tkivom družbe. Moram reči, da je bilo v resnici zame kot za nekoga, ki ne živi v bližini Anhovega, prvo srečanje s to s to firmo, s tem kapitalom, o katerem govorimo danes, pravzaprav kot neka institucija, ki pumpa denar v lokalni šport, v, ne kulturna društva in tako naprej. In tako vidimo, kako se je v resnici ta firma postopoma branila pred resnico, v resnici, pred dejanskim stanjem, pred boleznimi, pred

čim manj vpliva birokracije, vpliva politične in manj politične birokracije, ki sedi na ministrstvih, da bo ta zakon na koncu karseda učinkovit, da bo ta zakon v resnici karseda preprost in karseda enoznačen. Vem in čutim lahko, da se, tako kot se je že v več primerih v času tega mandata, bom temu rekel, ptice roparice že počasi nabirajo okoli parlamenta in iščejo stike do poslancev, do ministrov, morda do zaposlenih na ministrstvu, da se določene interesne skupine zelo hitro aktivirajo takrat, ko jim gre za stvar, za denar jim gre, za 25 milijonov dobička, ki ga je firma imela samo iz naslova Anhovega. Še en poudarek. Tukaj ne gre za domači kapital, da bi mi zdaj tukaj branili ali pa ne napadali domačega kapitala, gre za tuji kapital, ki je v resnici svetovni konglomerat, in jim je teh 25 milijonov dobiček, ki ga na slovenskih tleh proizvedejo, torej oni vzamejo dobiček, Slovenci pa – kaj, kako že? Dobimo bolezni in onesnaženo okolje. Torej govorimo o nekem konglomeratu firm, ki mu je v resnici vseeno, da ta stvar tukaj obstaja. Temu bi v bistvu nekako, tako v pogovornem jeziku rekli, da je Anhovo za ta konglomerat taschengeld, denar, ki je

ko bo prišla druga oziroma tretja obravnava, bo ta za enako odločen, kakor je bil odločen danes. Še enkrat hvala za podpise, hvala za pobudo, hvala za zakon. Srečno vsem, ki bomo, ki boste delali pri tem zakonu.

poudariti, da smo zakon predlagale iniciative, ki področje, to izjemno krivično in diskriminatorno zakonodajo, ki ureja sosežig odpadkov, naslavljamo že leta s tem rešujemo problem, ki ga do danes ni želela rešiti nobena vlada. Zato smo pristopili k predlogu novele zakona in v bistvu s podpisi več kot 6 tisoč volivk in volivcev, ki smo jih pridobili, ki so se odločili podpreti to našo pobudo, danes stopili pred vas.

da s tem zakonom zapiramo delovna mesta. Izrecno poudarjam, da namen zakona ni omejevanje, ukinjanje, zaprtje ali kakršnokoli uničevanje delovnih mest, ampak v bistvu skrb za zdravje ljudi, domačinov, ki tam živimo. Treba je povedati, da ima zakon štiriletno prehodno obdobje. Torej če bo zakon sprejet, to naj bi bilo predvidoma, če bo šlo vse po načrtu, v prihodnjem letu, začne veljati šele čez štiri leta. In potem ima še dodatnega pol leta Vlada čas za spremembo uredbe in še dodatnega pol leta za

Razumem, da ste tudi nekateri poslanci tukaj v bistvu zadržani do novih davkov. To mi je po eni strani popolnoma razumljivo, vendar pa je potrebno vedeti, da ni sosežig odpadkov, kot je urejen danes, kot ga današnja zakonodaja nič drugega kot en velik biznis. Cementarna Salonit Anhovo obrne oziroma je lani zaslužila 27 milijonov evrov, torej, toliko je imela čistega dobička. Jaz sem prepričana, da posodobitve,

za tako podjetje ne predstavljajo velikega problema. Predstavljajo pa seveda velik problem lastniku, torej avstrijskemu in italijanskemu lastniku, ki bo seveda po teh posodobitvah oziroma po tem finančnem vložku, ki verjetno bo nekajmilijonski, imel zaradi tega manjši dobiček. Ampak tukaj je cilj zakona oziroma namen tega zakona jasen. Mi se moramo postaviti, in tudi vi, ki ste naši izvoljeni, torej predstavniki, postaviti na našo stran podati prednost zdravju, človeškemu zdravju, okolju pred interesi in pohlepi kapitala. Kajti to, kar se danes dogaja v srednjem Posočju, ni nič drugega kot pohlep. Naši hribi, naša prečudovita narava izginja pod kremplji kamnoloma, vrednost naših nepremičnin se niža, v krajih ob Soči je skoraj nevarno že prečkati cesto zaradi tako velikega števila tovornjakov, ki po eni strani dovažajo smeti, po drugi strani pa odvažajo klinker, to je cementni polizdelek za oskrbo drugih cementarn, in na ta način prinesejo to okoljsko breme v našo dolino. Med razpravo je bilo tudi čutiti, da vse poslanske skupine torej podpirate na načelni ravni ta predlog. Tega smo izjemno veseli. Predvsem smo veseli zato, ker upamo in si želimo, da bi spoznali, da varstvo okolja in zaščita zdravja ljudi nista ideološki temi, ampak izraz solidarnosti in humanosti do soljudi. Mi, ki danes prihajamo pred vas z več kot 6 tisoč podpisi podpore volivk in volivcev, zahtevamo nič drugega kot ustavno pravico do življenja v čistem in zdravem okolju, ki nam jo v v bistvu nalaga že Ustava Republike Slovenije. To je vse, kar mi želimo. Poudarila bi še nekaj. Izenačitev standardov med sosežigom in sežigom je edina možna rešitev. Mi tukaj ne bomo pristali na kompromis. Zakaj moramo tisti, ki živimo v okolici naprav za sosežig – in, to je gospa poslanka tudi zelo lepo izpostavila, to nismo samo prebivalci Anhovega, to so tudi prebivalci Krškega in še kakšnega drugega kraja v Sloveniji – zakaj moramo mi nositi oziroma nase jemati tako veliko, večje okoljsko breme kot tisti naši sodržavljani, ki živijo v okolici specializiranih sežigalnic odpadkov? Zakaj?! To je diskriminatorno in nedopustno. Da zaključim to dopolnitev. Prej smo slišali, da smo nevladne organizacije izstavile račun. Predstavniki predlagatelja, torej društvo EKO Anhovo, civilna iniciativa Danes, tudi Inštitut 8. marec, smo jemali dopust, zato da smo v jesenskih mesecih lahko stali pred upravnimi enotami in nagovarjali ljudi. Mi te stvari počnemo v svojem prostem času. Jaz danes sploh ne bi smela biti tukaj, zato ker te krivice sploh ne bi smele obstajati in bi morale biti odpravljene že pred 20,

teh kriterijev večkrat pozvala že tudi zdravniška stroka. Leta 2019 se je prvič v zgodovini Slovenije zgodilo, da je skoraj 600 slovenskih zdravnikov in zobozdravnikov pozvalo odločevalce, naj se postavijo na stran ljudi, naj zaščitijo njihovo zdravje tako, da pri podeljevanju okoljskih dovoljenj upoštevajo tako imenovano načelo previdnosti. Od takrat do danes se ni spremenilo nič. Mi resnično upamo, da nam ne bo več treba tako pogosto hoditi sem do vas, prositi, apelirati, da zaščitite

Hvala lepa za besedo. Spoštovane, spoštovani, dobrodošlica predstavnikom civilne iniciative in krajanom v tej dvorani, pozdrav tistim, ki so za nami na balkonu, in seveda tudi tistim, ki nas gledajo in poslušajo od doma! Eden od motov te debate ali te spoštovanja vredne pobude je, naj Anhovo zadiha. Ste se kdaj vprašali, kako Anhovo diha danes? S strahom, s skrbjo, z bojaznijo! Nič čudnega, od leta 1921 že trpijo posledice industrije, bolezni. Zato jih je treba razumeti in spoštovati, da so, glede na to, da so jim umrli starši, bratje, sestre, prijatelji, sorodniki za resno boleznijo, danes do tega vprašanja še posebej občutljivi in da je seveda vprašanje odnosa do okolja še kako pomembno in dragoceno tudi za to državo. Že sama razprava in prisotnost danes v Državnem zboru je zelo zgovorna. Nekatere zanima, nekaterih ne zanima, nekateri, kljub temu da vedo, da se dogaja nekaj vprašljivega, ne bodo nasprotovali. Mi v Svobodi bomo pa za, zato da se v drugem poskusu naredi korak naprej, da se ločijo zrna od plev in razčisti, kaj danes v Anhovem dihajo. Ni takega monitoringa, da bi lahko bili ljudje prepričani, da so varni. Tujina ima ogromno sežigalnic. V nekaterih najbolj urejenih je je ob ograji za mimoidoče velik ekran, na katerem so vsak trenutek izpisani parametri, podatki, kaj gre tisti trenutek iz sežigalnice v zrak. V poslanski skupini smo se potrudili in bili v dialogu prav z vsemi, pobudniki, podpisniki, predstavniki tovarne, predstavniki gospodarstva, predstavniki zdravnikov, in šli smo na teren, v Kanal ob Soči, si ogledali razsežnost te tovarne in poslušali ljudi. In to so besede in izjave, ki jih ne moreš Zato se je potrebno potruditi, da v nadaljevanju dosežemo najmanjše možne vplive te industrije na na sosesko, predvsem pa da se tisto, kar je slabega, v največji možni meri zaustavi, izolira, prečisti, prefiltrira in seveda z monitoringom ljudem razjasni, zato da bodo dihali ne s strahom,

čem je? Da gre podjetju izjemno dobro, da milijonski dobički vsako leto omogočajo to, da podjetje v tehnologije čiščenja zraka, kontrole sežiga in sosežiga vloži maksimalna sredstva. Dobiček v Sloveniji je eno, tistega dobička, ki ga ustvarijo tisti, ki vozijo klinker iz te doline v tujino, ni izračunal še nihče, se pa zagotovo meri tudi v milijonih. Danes je v enem od medijev možno prebrati podatek, da je koncesnina zato, ker sta v tistih hribih, na eni strani za lapor, na drugi strani za apnenec, dve gromozanski rani v naravi, koncesnina je pa simbolična. Torej tudi vprašanje za državo, kdaj in kako bomo povečali koncesnine za tisto, kar gre naših naravnih bogastev na tak ali drugačen način. S tega mesta moram tudi reči, da sem bil zadovoljen, ko sem slišal od predstavnikov tovarne, da imajo sredstva, da jih bodo lahko investirali v čistejše okolje. Dobro in pohvalno. Še bolj pohvalno pa bi bilo, če bi slišal tudi – 16 let sem bil župan – da se bodo potrudili za boljše sodelovanje z lokalno skupnostjo. Zakaj je treba, da so nekatere ceste še zmeraj z neurejenim statusom? Zakaj ta dvom, da je naša zakonodaja taka, da se vplivi tovarne končajo na meji od ograje podjetja? Najbrž tudi otroci vedo, da to ni tako, zato se moramo stvari lotiti odgovorno, drugače. Sem pa zadovoljen, da smo podporniki tiste vlade in tistega sklica parlamenta,

občina in prebivalci ne bodo soodvisni od ponižujočega odnosa tovarne do te njihove zgodbe, in seveda, tudi iz zgodbe okvare vodovoda se je dalo marsikaj povzeti in marsikaj naučiti. Zakonu zagotovo podpora, kaj je v praksi največ in najbolje možno narediti, pa nam bodo v nadaljevanju razložili tudi ljudje,

Hvala, gospa predsednica. Spoštovane poslanke, poslanci, spoštovani predlagatelji iz civilne iniciative! Vesel sem, da je civilna iniciativa dala pobudo za zakon, ki ga danes obravnavamo in ki ga načeloma podpiram. Razprava, kljub temu da je relativno malo poslancev v dvorani, je bila vsebinsko bogata. Težko bi kateremukoli razpravljavcu oporekal, začenši z gospo poslanko Sukičevo, ki je lepo navedla in ovrednotila emisije na letni ravni iz cementarne Anhovo, do vprašanja koncesnin, ki se ne tiče samo cementarne, ampak se tiče tudi še preostale pivovarne ali pa mineralnih vod, Radenske, Rogaške, to je področje, ki ni urejeno, in do prispevka mojega poslanskega kolega iz opozicije gospoda Krivca, ki je rekel, da glede na to, da je v Posočju veliko padavin, kar je, od 2 tisoč 500 do 3 tisoč seveda izpirajo vse, kar pride iz Padske nižine. Ne samo to. Z mojega bivšega delovnega področja vam lahko povem, da je ob času černobilske nesreče tudi Posočje dobilo več joda, cezija in stroncija z izpiranjem atmosfere prek padavin. No ampak vrnimo se na zakon, ki je pred nami. Evropska zakonodaja, in tudi naša, ki mora temu slediti, se na področju emisij sooča s premikajočo se tarčo. Sedaj veljavna Direktiva o industrijskih emisijah je iz leta 2010, je v postopku obnovitve in vam garantiram, da bo naslednja direktiva bolj stroga. Ravno tako je priročnik oziroma navodila ali usmeritve glede najboljših dosegljivih tehnik, best available techniques, za cementno industrijo iz leta 2013 in so tudi v fazi posodobitve, in naslednje bodo strožje. Glede na to, da sem po osnovni izobrazbi strojnik energetik in da mi energetski procesi sem hotel za sebe priti zadevi do dna, kaj je tehnično izvedljivo, kaj je pač neka puhla reklama. Zato sem si ogledal projekt v nastajanju, sežigalnica v mestu Ljubljana,

predstavniki civilne pobude iz Anhova, da smo imeli predstavitev mnenj Gospodarske zbornice Slovenije, tudi ogledal na obisku v Anhovem kompletno postrojenje in moram pohvaliti vodstvo cementarne. Jaz sem imel takrat priliko govoriti s tremi doktorji, generalnim direktorjem Vukom, šefom razvoja dr. Ipavcem in šefico za okolje dr. Mlakarjevo, in moram reči, da me je njihova strokovnost prijetno presenetila, tako da v njihovo tehnično sposobnost sploh ne dvomim. Prikazali so mi tudi svoje postrojenje v celoti in moram reči, da je na izjemno visokem nivoju, da ima robotizirano jemanje vzorcev, da ima na več mestih meritve, jaz sem se zanimal za NOx. Kaj hočem reči? Ta naprava v Anhovem je izjemno sodobna naprava, ampak ta izjemno sodobna naprava se lahko dodatno izboljša, in oni vsako leto delajo male izboljšave. Tako da tudi če bi se zakon sprejel v taki obliki, kot je sedaj, sem prepričan, da bi cementarna Anhovo s tem vodstvom, s tem znanjem bila v doglednem času temu kos. Zato še enkrat lahko rečem, da to pobudo podpiram. Seveda, monitoring se da vedno še dodatno izboljšati. Odnosi med cementarno in Anhovim, jaz tega nisem šel raziskovat, ampak vidim, da niso optimalni. To se da izboljšati. Ampak to, da bi pa lokalno prebivalstvo, in ne samo inšpekcija, neka inšpekcija, do emisijskih podatkov, to pa mislim, da je tehnično izvedljivo. Skratka, da zaključim, hvala za pobudo.

Spoštovani! Okoljsko problematiko v Soški dolini, konkretneje v Anhovem v Občini Kanal in njeni okolici, poznam že dobra tri desetletja, najprej azbest, sedaj sosežig nevarnih odpadkov. Kot dijakinja in kot zaposlena v goriški regiji sem na to okolje navezana tako in drugače. Soška dolina, konkretneje Anhovo, je le nekaj kilometrov stran od Nove Gorice. Dejstvo je, da se s to problematiko občani Anhovega oziroma občani Občine Kanal soočajo že desetletja, da opozarjajo nanjo iniciativa Danes, mediji, zdravniki in konec koncev ljudje, ki so jim tudi njihovi najbližji umrli ali obolevajo za težkimi boleznimi. Zakaj? V enem izmed člankov sem prebrala, da je v tej regiji za merjenje obolelosti za težkimi boleznimi in ugotavljanje vzrokov zanje premalo prebivalcev, da bi lahko določali uradno statistiko. Sama pa imam občutek, da ljudje, državljani te regije ne zaupajo več niti v meritve niti v podjetje. Dovolj jim je, saj je preveč ljudi umrlo, preveč ljudi oboleva. Vsi se zavedamo, da brez gospodarstva ni razvoja, vendar pa menim, da se morajo gospodarske družbe, ki se ukvarjajo z dejavnostjo sežiga ali sosežiga nevarnih odpadkov, zavedati odgovornosti, vzpostaviti dialog s skupnostjo in biti zgleden akter v okolju. V gospodarstvu so in smo ljudje. Na samem obisku v Kanalu, kjer smo imeli srečanje s prebivalci Občine Kanal, mi je ostalo v spominu pričevanje gospe, ki je sedela poleg mene in je dejala: »V naši družini so umrli trije mladi ljudje. Lepo vas prosim, ukrenite nekaj.« Druga gospa je predstavila neupoštevanje okoljskih meril s strani podjetja samo na primeru skladiščenja gum za sežig oziroma sosežig, nedovoljene višine metrov odpadkov. Iz obsežne literature, ki so nam jo predstavile strokovne službe in ki smo jo prejemali in ki spremlja to problematiko že nekaj let, je razbrati, da prejšnje vlade niso uspele ali mogoče celo želele urediti tozadevne tematike. Sprašujem se, le zakaj. Živi in je tam živelo premalo prebivalcev, ki prinašajo politične točke? Zakon, ki je v obravnavi, podpiram in ga bom podprla.

Hvala lepa za besedo. Vsi prav lepo pozdravljeni! Spoštovani, pred nami je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja, ki ga je v zakonodajno proceduro vložila skupina več kot 6 tisoč volivk in volivcev. Popolnoma se zavedam, da je določanje mejnih vrednosti emisij in nasploh oblikovanje normativov na področju varovanja okolja kompleksno strokovno vprašanje. In tudi, da je sprejemanje pravil na tem področju zapleteno politično vprašanje, ki mora poleg stroke upoštevati tudi javno mnenje, slovenski zakonodajni okvir, normativni okvir Evropske unije pa še kaj. Zavedam se tudi, da je ravnanje z odpadki eden od največjih izzivov razvitih družb v 21. stoletju ter ima s tega vidika sosežig odpadkov tudi svoje ekološke prednosti. Verjetno je razumljivo, da se spodbuja sosežig odpadkov v industrijskih obratih, ki že tako ali tako kurijo gorivo za svojo proizvodno dejavnost, pač po logiki, da v teh primerih dodatno ekološko breme ni tako veliko, saj emisije nastopajo v vsakem primeru, če v peči izgoreva gorivo ali če izgorevajo odpadki. Ampak vse to ne izbriše dejstva, da je srednje Posočje v minulih desetletjih plačalo izjemno visoko ekološko ceno. Ljudje, ki živijo v Anhovem, Desklah in drugih krajih v občinah Kanal in Tolmin, si zaslužijo zadihati s polnimi pljuči. Zaslužijo si našo solidarnost in zaslužijo si upanje za bodoče generacije. Obremenjenost te naše doline z azbestom, zaradi katerega je že zbolelo in umrlo na stotine domačinov, morda res ni neposredno povezana z aktualno problematiko sosežiga v pečeh cementarne. Tudi sramotno onesnaževanje pitne vode, ki smo mu bili priča poleti leta 2020, nima neposredne zveze z izpusti iz dimnika iz cementarne. Pa vendarle so to ekološka bremena, ki se seštevajo, in jaz popolnoma razumem ljudi, ko pravijo, da imajo preprosto dovolj, dovolj groženj njihovemu zdravju, dovolj slabih novic. Res je, nekam moramo odložiti odpadke, ampak ne ravno v kraje, kjer so ljudje že toliko pretrpeli. Slovenija ima do srednjega Posočja moralni dolg. Z izdelki, ki so desetletja prihajali iz tamkajšnje cementarne, so rasli hiše, ceste in mostovi po vsej državi. Z izenačitvijo sosežiga in sežiga bi ta dolg počasi lahko začeli vračati ustvarjati pogoje za nov razvojni zagon v tem delu Soške doline, da se rane iz preteklosti v naravi in ljudeh počasi zacelijo, da bodo mladi v svojih krajih videli prihodnost, da se bodo vračali, da bodo družine rasle in da se bodo ljudje končno lahko obrnili v zdravo prihodnost. Zato podpiram predlog sprememb zakona, s katerim lahko zagotovimo bolj zdravo okolje ne samo v Soški dolini, pač pa tudi po celi Sloveniji. Zaupam ministrstvu in ministru in verjamem, da bodo v sodelovanju s stroko znali poiskati rešitve,

Že ime Zakon o varstvu okolja je pomemben zakon, ki nekako regulira in omejuje vplive na okolje, da so v nekih dovoljenih mejah in da je vpliv kakršnegakoli posega v okolje, torej delovanja podjetij, gradenj in tako dalje, v nekih mejah, ki dejansko minimalno vplivajo na naše počutje, na naše zdravje. Ko sem poslušal predhodne razprave in besede predlagateljev, seveda ne nasprotujem temu predlogu, vendar je pri vsakem predlogu treba to

Izenačiti emisije sežigalnic in emisije podjetij s sežigalnicami je zelo težko, kajti pri podjetjih, ki se ukvarjajo z določeno dejavnostjo, nastajajo emisije, ki pa pri sežigalnicah ne, torej emisije, ki so posledica neke proizvodnje, in sežigalnice, ko pač imajo sežig smeti, nikoli ne dosegajo, nikoli teh emisij ne dajo v okolje. In to je zelo težko doseči. Seveda smeti delamo vsi, ker smo pač potrošniki, in tega je vedno več, ker smo potrošniška družba, in s smetmi je potrebno ravnati zelo kompleksno. Tu je naloga politike in tudi vsega, da se naredi na tem področju zelo veliko, da se čim bolj gre v predelavo in tako dalje, tisto, kar gre v sežig, je pa tudi dobro, da se da ne samo v sežigalnico, ampak tudi v podjetjih, ker tako kot je povedala kolegica pred mano, lahko na tak način uporabimo surovino za energijo, ki jo pač neko podjetje potrebuje. Ko sem poslušal prejšnje razprave, ste nekako mešali jabolka in hruške, ker vedno govorite o posledicah, ki so bile v Anhovem zaradi azbestoze, torej posledice uporabe azbesta, česar pa ni več. In zdaj ne morete vi kar podjetja ožigosati, očrniti zaradi tega, kar se je dogajalo v preteklosti, s tem, kar je sedaj. Res je, da si ti ljudje zaslužijo še boljše poglede države, torej neko pomoč, da še boljše zadihajo, vendar govoriti o tem, kako so zdaj smrtne žrtve in tako dalje – ampak smrtne žrtve niso zaradi sežiga odpadkov

Ne govorimo o tem, kako bodo tudi zaradi tega zbolevali ljudje, kako si ljudje zaslužijo pitno vodo, na tej strani, ko je pa zdaj 8. marec bil aktiven, smo pa vsi za, vsaj s strani koalicije. Torej, želimo si celotno Slovenijo čisto, ne samo zraka, dajmo tudi vodo in vse ostalo. Tu ste zbrali 6 tisoč podpisov, smo vsi za,

Ne pa zdaj, ker nam nekaj pač ni všeč, bomo to zavrnili, ko pa pride na plano Inštitut 8. marec pa Glas ljudstva, bomo pa to podpirali, tako kot financiranje RTV in tako dalje. Da, čisto okolje, ampak je treba premisliti, kaj lahko s tem naredimo. Po vaših besedah, če ima podjetje dobiček, je nekaj slabega.

na cesti. Torej, to je treba, iskati kompromis med gospodarstvom, med varstvom okolja in tem, kar lahko dosežemo. Kot so povedali predstavniki Anhovega, je težava tudi v tem, da tehnologija ne dosega tega, da bi lahko bilo bolj čisto okolje. Torej je treba tudi o tem razmisliti, s tehničnega vidika, kot je povedal kolega Gregorič, ki ga zelo spoštujem s tehničnega vidika. Tudi sam je govoril, da je bil tam in da ve, da lahko Salonit Anhovo doseže tudi to, kar je, vendar je problem v tem, da tehnologija še ni taka, da bi lahko to dosegli. In ko imamo varstvo okolja, imejmo varstvo ne samo tu, ampak v celotni Sloveniji, na vseh področjih. Ne pa, ko nekdo vpije probleme, kot sem prej povedal, glede Ljubljane, je vse tiho, ne podpiramo, ko pa pride Inštitut 8. marec za Anhovo, pa ga bomo podprli.

Najprej naj kot članica inštituta povem, da me vsakič znova žalosti, da se civilno iniciativo Danes in društvo EKO Anhovo in dolina Soče vedno tako postavlja na stranski tir, čeprav so ključni del celotne kampanje in je tudi ta celotni zakon nastal v sodelovanju z njimi. Tako da tukaj ne gre za Inštitut, gre za nekaj drugega. Rekli pa ste še dve stvari, ena je, da je težko oziroma da se ne da doseči izenačitve, »težko je doseči izenačitve«, to imam citat. Druga: azbest, ki ga zdaj ni več. In tretja: tehnologija še ni taka. Na te tri stvari bi se samo rada odzvala. Prej smo slišali, da je podjetje Salonit Anhovo samo reklo, da lahko doseže te izenačitve, tako da tega komentarja enostavno ne razumemo. Prav tako je tudi Mateja Sattler prej poudarila ta dolgi rok, preden bo to dejansko potrebno izvesti, ki je v bistvu pet let. Tako da absolutno izenačitev je možna in se tukaj žal ne morem strinjati z vami, da to ni mogoče. Prav tako, da tehnologija ne obstaja, ker že samo podjetje govori, da to ni tako. Glede komentarja o azbestu pa mislim, da so tudi poslanke, kar nekaj med njimi že pred mano v zelo lepo razložile, zakaj govorimo o tem. Gre za kopičenje številnih grozot, ki so pač pomembne. Zato ker ko se ena na drugo nakladajo, to povzroča hude bolezni. Če si ti azbestni bolnik zaradi uporabe azbesta, ti umazan, onesnažen zrak povzroča hude hude težave. Okolje, ki je tako degradirano, tam je v bistvu še toliko bolj pomembno, da se zaščiti te ljudi, te ljudi, ki so že tako množično bolni. Kar ste rekli, da azbesta ni več – verjetno bo v tej dolini azbest še mnogo let, ker je pač posledice čutiti še danes, in izbrisati azbest iz doline je praktično nemogoče. Tako da tudi azbest je še tam. Hvala.

Jaz sem tudi azbestni bolnik, imam srečo, da še živim. Moji sodelavci, moji sokrajani so dosti mlajši umrli. Eni so imeli 40 let, eni so imeli ne vem koliko, nam je tovarna, ta azbest povprečno skrajšal življenje za 10 let. In govoriti to, da

Pri kontroli mleka so ugotovili, da je v mleku klor, in ko so šli po sledovih, so prišli do tovarne, ki je sežigala odpadke. Ta tovarna sploh ni vedela, da onesnažuje okolje. Zaradi tega so dobili klor, heksaklorobenzen v mesu, v rastlinah in so morali pobiti 306 glav živine,

te odpadke sežigajo že od 1981 na črno, na začetku so transport opravljali ročno in so pokurili eno tono na uro, potem ko so posodobili, so odpadli ti delavci, smo izgubili na primer 20 delovnih mest, so pokurili pa 6 ton na uro, in to je njihova posodobitev.

ne morejo delati, ker smo na primer v enem dnevu vsi sivi, toliko laporne moke ali pa cementa bi šlo skozi dimnik. Še to. Sežigalnica pa cementarna, to sta dve ogromni razliki. Na primer, sežigalnica ima neke stroške, mora pepel nekam odpeljati, cementarna pa tega problema nima, ker pepel ostane v cementu, ta toksični pepel je v cementu. In za cement, ki se prodaja, naj se vsak zaveda, da je toksičen. S tem cementom se gradi stanovanja, se vse gradi. Tako da že tega sploh ne bi smeli dovoliti, da se kurijo odpadki, ker nastane toksičen pepel in se to razširi enako kot azbest. Azbest je bil super.

1985. leta pa sta zbolela dva direktorja, zbolela in umrla, stara 50 let, in takrat so ugotovili, ja, to je pa res hudo. Tako zgodba o azbestu.

KOSI (PS SDS):** Jaz bi dal samo repliko, ker sem očitno bil narobe razumljen. Jaz nisem govoril, da azbesta ni več kot takega, ampak azbesta v proizvodnji ni več. Torej, Salonit Anhovo več ne daje v okolje emisij, torej azbesta, zaradi katerega bi lahko bile posledice. In mi danes ne govorimo o tem, da ukinjamo azbest, o tem ne govorimo, ampak da izenačujemo emisije tega, kar nastaja v tovarni zaradi odpadkov, ki jih tam kurijo, in izenačujemo s samimi sežigalnicami. Kar pomeni, da je pa tu tolikšna težava, kar hočem povedati, ker pač ima vsaka proizvodnja določene emisije, ki so posledica proizvodnje, in ne kurjenja odpadkov. In to je zelo težko doseči. Zato samo to, ker mi danes govorimo velikokrat o azbestu, ki pa ni več problematičen v tem smislu, ker ga tovarna več ne proizvaja, ampak govorimo samo o problematiki plinov, torej emisij, ki nastajajo pri sežigu odpadkov.

Prvo ekološko tožbo v Sloveniji smo dobili leta 1921, se pravi takrat, ko je bil v bistvu zagnan ta obrat za predelavo rude, iz katere se pridobiva cement v Anhovem. Kje so jo izbojevali ali bili uspešni? Prihajam iz Litije oziroma okolice Litije. V Litiji so litijski čebelarji leta 1920 proti topilnici svinca sprožili tožbo, v kateri so zaradi pomora čebel, ki se je zgodil, takrat uspešno na drugi stopnji na sodišču Kraljevine SHS v Zagrebu dobili tožbo in odškodnino proti tej topilnici. Zgodilo se je pa to zaradi tega, približno 500 let je bila do takrat ta rudarska tradicija izkopavanja svinca in še nekaterih drugih mineralov, živega srebra in podobnega v Litiji, potem so pa 1890 naredili topilnico in potem so ugotovili, da ta topilnica sama po sebi ni najbolj rentabilna in so začeli voziti iz Srbije rudo, ki je imela približno 30 % žvepla in kar nekaj tega arzenovega minerala notri, ki je bila seveda zato, da so ekonomsko opravičili delovanje te topilnice v Litiji. seveda se je potem kmalu pokazalo, da ko žgejo to rudo iz Srbije, sicer so dvignili dimnike, da se je malo ta strup razpršil okrog, ampak ko so jo žgali, je pač začela v bistvu umirati narava. Najhujše je pa bilo, da so v enem trenutku pomrle praktično vse čebele, ki so jih imeli takrat ti čebelarji v Litiji in okolici. Potem je seveda, ko je sodišče v Zagrebu odločilo, da je potrebno te stroške plačati, bila topilnica prisiljena stroške plačevati in prisiljena je bila hkrati žgati to rudo s povečano vsebnostjo žvepla samo v času, ko so čebele mirovale, to se pravi pozimi. In po nekaj letih, mislim, da okrog 1925 ali 1926, so enostavno ugotovili, da se pač to več ne izplača in so to topilnico zaprli. Kakšni so bili takrat, bom rekel, pogledi teh ljudi, ko danes bereš malo zgodovino? Ja seveda, izgubili so delovna mesta, ne vem, koliko je bilo takrat ljudi brezposelnih. Danes, 103 leta po tem, je pa, bom rekel, posledica tega zaprtja topilnice – rudnik so zaprli leta 1965, nekaj kasneje – ta, da imamo čisto naravo, relativno čisto, da ljudje niti živali ne umirajo več za temi zastrupitvami in da je ta izguba delovnih mest že zdavnaj pozabljena in je bila nadomeščena z nečim drugim. Hočem povedati to, da družbe, ki poslujejo ki poslujejo na podlagi okoljevarstvenih dovoljenj, bi morale biti še bistveno bolj družbeno odgovorne, bom rekel, v tistem delu, ki ni zgolj ekonomski. Ni treba gledati samo na zagotavljanje delovnih mest pa ustvarjanje dobička za lastnika pa plačevanje davkov državi, ampak je treba gledati tudi na to, da si trajnostno odgovoren, da ne zastrupljaš narave, da lokalno okolje zaradi tega ne trpi, da vključuješ deležnike, da se pogovarjaš s tistimi, ki so neposredno ali posredno prizadeti, ne pa da jih puščaš, bom rekel, izven tega in s pozicije moči poskušaš uveljavljati svoje ekonomske, bom rekel, cilje. Tretja stvar je pa transparentnost in poročanje. Mislim, da imamo prav s to zadnjo stvarjo, vključno z vključevanjem deležnikov v lokalnem okolju, verjetno največjo težavo. Če bi, bom rekel, te stvari transparentno tekle in bi se izvajale na neodvisen način, potem bi bilo verjetno tudi zaupanje s strani ljudi višje pa večje znotraj lokalnega okolja. Lep primer tega je recimo cementarna v Trbovljah, kjer Lafarge po nekaj letih ali pa desetletju boja z lokalnim okoljem in ljudmi, ki jim je bilo mar za to, da ohranijo savsko dolino lepo, enostavno ni znal dokazati niti znal povedati, kako meri emisije, ki so šle v zrak skozi ta najvišji dimnik v Evropi, je pač ugotovil, da je edino smiselno zapreti delovanje te cementarne. Skratka, mislim, da če bi se podjetja, ki se ukvarjajo s tem, bom rekel, delovanjem, ki ima znatne vplive na okolje in rabi okoljevarstvena dovoljenja, odgovorno obnašala, potem se mi danes ne bi rabili o tem tukaj pogovarjati, ker bi te stvari bile že s tega vidika, ne da ti nekdo nekaj predpiše, urejene. Upam, da bo ta del prevladal nad tem, da bomo mi z nekimi predpisi vse urejali. Čeprav očitno zaenkrat še nismo tako daleč. Seveda podpiram ta predlog

Hvala lepa, podpredsednica. Spoštovani predlagatelji, kolegice in kolegi! Slovenija je naša mala, prelepa država, so vsi napori za izboljšanje kakovosti in varstva okolja, kakovosti zraka še kako pomembni. Zato zakon, ki ga danes obravnavamo, ki ga je tudi podprlo več kot 6 tisoč prebivalk in prebivalcev, zastavljam kot dobronameren predlog. Ta si seveda prizadeva za izboljšanje kakovosti zraka in pogojev bivanja v Soški dolini, pa vendar menim, da gre ta zakon tudi v smeri izboljšanja kakovosti zraka v celotni Sloveniji, kajti ne vemo, kaj vse se bo še v tem času tudi dogajalo. Zato je razumevanje pomembnosti skrbi za okolje ključno. V tem duhu je tudi potrebno pričeti in pristopiti k reševanju vprašanj, ki vplivajo na kakovost življenja državljank in državljanov. Menim, da je potreben celovit pristop, ki vključuje čim več dejstev in mnenj različnih deležnikov, zato moram reči, da na tem mestu pozdravljam redni postopek, ki bo seveda omogočil v nadaljnji obravnavi, da se bodo v proces odločanja in dokončanja tega zakonskega predloga vključili vsa domača stroka, komunalna in okoljska podjetja, Gospodarska zbornica Slovenije ter tudi nevladne organizacije, ki imajo v svojih vrstah strokovnjake, ki bodo s svojim znanjem lahko prispevali k čim boljšemu zakonskemu predlogu. Seveda skupno sodelovanje vseh akterjev omogoča iskanje dolgoročnih na področju ravnanja s temi komunalnimi odpadki, ki jih pač vsakodnevno vsi skupaj proizvajamo. V zvezi z okoljskimi temami je ključno, da odločitve sprejemajo strokovnjaki. Seveda odločitve sprejemamo, ko jih podajo strokovnjaki, v zakonskem predlogu poslanke in poslanci, ki nimamo tolikšnega znanja s tega področja, pa vendar je ključno, da jim prisluhnemo in z globokim razumevanjem tudi izboljšamo življenje in zdravje ljudi, ki je seveda ključno. Hkrati pa moram na tem mestu poudariti, da je izjemno izjemno pomembno, da slišimo tudi potrebe gospodarstva in zagotovimo, da bodo lahko tudi podjetja normalno zagotavljala pa izvajala svojo gospodarsko dejavnost, zato je tudi njihovo sodelovanje pri tem predlogu izjemno izjemno pomembno. V Sloveniji žal že vrsto vrsto let poteka razprava o sežigu in sosežigu odpadkov, vendar nikoli do sedaj ni prišlo do poenotenja stališč, zato smo morebiti danes, seveda v nadaljevanju, pred zgodovinskim dogodkom, da nam bo to mogoče pa le uspelo, morebiti uspelo, saj ne vemo, kakšni bodo predlogi vseh deležnikov, ki bodo sodelovali v nadaljnji razpravi. Vendar to je korak v pravi smeri, saj je za dosego družbenega konsenza potrebno čim širše odpreti in prisluhniti vsem tem njihovim pomislekom. Hkrati je potrebno vzpostaviti učinkovit sistem nadzora nad škodljivimi izpusti, ki bo pa seveda omogočal, o čemer smo danes že ničkolikokrat slišali, transparentnost in zaupanje v izvajanje predlaganih rešitev. Poudariti moram, da je potrebno iskati rešitve tudi znotraj evropske zakonodaje, ki mora biti seveda izvedljiva in tudi sorazmerna z želenimi koristmi. pa seveda lahko dosežemo s tem, o čemer danes že ves čas tudi govorimo, s široko razpravo, ki vključuje vse možne deležnike. Verjamem pa, da nam je vsem tukaj v tej dvorani, državljankam in državljanom, da ohranimo čist zrak, da izboljšamo čist zrak in obenem tudi zagotovimo razvoj gospodarstva na trajnosten način. Hvala lepa.

Še enkrat sem se želel oglasiti, ker je bilo kar nekaj navajanj, tudi takih, s katerimi se strinjam, nekatere stvari so pa, bi rekel, zelo tako, precej brez nekih konkretnih argumentov. Še enkrat, mi ne nasprotujemo temu, da se na dolgi rok oziroma, tako kot ste povedali, v štirih letih stvari izenačijo, želimo pa opozoriti na to, da to velja za vse gospodarske subjekte, tako je zakon napisan, in da je treba v nadaljevanju v ta branja, ki bodo še v Državnem zboru, vključiti najširšo strokovno javnost, zato da ne bomo imeli

problematizirati nekje v 80. letih, kot ste rekli, po 1985., ko so nekateri direktorji zboleli, je bila ta zadeva tudi javno precej izpostavljena. Dolgo časa se je vleklo tudi reševanje te problematike. Ne boste verjeli, v naši prvi vladi, 2024 do 2028, je bil sprejet zakon o odpravljanju posledic uporabe azbesta, letnico ima 2006. Toliko o tem, kdo prisluhne pa kdo ne prisluhne problematiki okoljevarstva. Dejstvo je, da azbestoza še vedno povzroča tudi smrtne primere v tej dolini, na žalost, taka dejstva pač so. To so naložena bremena v ljudeh, ki so v tej tovarni delali, ki so delali s tem azbestom. Vendar je bil ta azbest večinoma, obliki prahu, ki se je v vrečah prekladal v tej tovarni kot dodatek za izdelavo tako cevi kot strešnikov, in to se je nalagalo v pljučih tako zaposlenih, tistih neposredno, kot tudi vseh, ki so s tem azbestom prihajali v stik. To je dejstvo, da je to žalostna zadeva. Je pa treba vedeti, da se je v bolj razvitih sosednjih državah, ki so bile takrat, bi rekel, »kapitalistične«, v navednicah, o azbestozi govorilo že bistveno prej, pred 80. leti so se zadeve že ustavljale, ne samo v proizvodnji proizvodnji strešnih plošč, ampak predvsem tudi v ladjedelništvu in v proizvodnji pri železnici, kjer so bili ti azbestni materiali uporabljeni predvsem za zaščito pred požari, ognjevarne pregrade in podobno. Tako da ta problem je bil v tujini zaznan bistveno prej in tudi v Anhovem bi se s tem lahko bistveno prej začeli ukvarjati. Ampak kot sem rekel, šele 2006 je bil sprejet zakon, sprejet zakon, ki je vsaj do neke mere poskušal neko nadomestilo tem obolelim priznati. Kar se tiče trenutnega stanja. Tudi kolega Gregorič je jasno poudaril, da je glede na podatke, ki jih je tudi on pridobil, Salonit Anhovo kot podjetje na nek način zavezan nekim standardom, ki veljajo. Ničesar ne krši, ne v povezavi z evropsko zakonodajo ne v povezavi s slovensko zakonodajo, vedno pa so možnosti za izboljšave, o tem se pač vsi strinjamo. Ampak težko pa pristajam na to, da nekdo govori, da se je neke stvari namerno proizvajalo pa onesnaževalo. Dejstvo je, da je Anhovo veliko vložilo v odpravo teh posledic posledic onesnaženja v tej dolini. Tisti, ki smo se tam vozili pred 25 ali pa 30 leti ali pa zdaj, to vemo. Veliko ste govorili tudi o kamnolomu kot v v osnovi za proizvodnjo klinkerja, ampak treba je povedati, da se več kot polovica tega kamnoloma uporablja tudi za cestne brežine, se pravi kot material za zaščito cestnih brežin, in se vozi po celi dolini. Kar se tiče dolga do te doline. Jaz se strinjam, kot sem rekel, zakon glede azbestoze je bil 2026 sprejet, tudi nekatere druge spodbude, vsekakor pa se mi strinjamo, da je mogoče v nadaljevanju potrebna ta izenačitev, velja za vse proizvodne obrate, in v nadaljevanju bomo seveda pozorno spremljali, kako se bo zakon dopolnjeval, usklajeval. V vsakem primeru pa to to pobudo podpiramo, se strinjamo, vendar je treba biti, kot sem rekel, pri zakonodaji, ki je vezana na vse gospodarske subjekte v Republiki Sloveniji, ki posega tudi v nekatere pravice, ki so ustavno varovane, pač previden, da ne pridemo do težav pri sami implementaciji v nadaljevanju, ko bo zakon začel veljati, in ne pride do kakšne, kot sem rekel, možne ustavne presoje. Še enkrat, zakonu ne nasprotujemo, se strinjamo, da gre v nadaljnjo proceduro, bomo pa pozorno spremljali, kako se bo dokončno besedilo oblikovalo, in takrat se bomo tudi odločali o podpori temu zakonu. Hvala za besedo. Rada bi se samo odzvala z eno kratko repliko, in sicer na to, kar smo zdaj slišali že nekajkrat v tej razpravi, da podjetje deluje skladno z zakonodajo. Okoljski inšpektorat ima trenutno na mizi tri prijave sumov kršitev okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na sežiganje odpadkov pri prenizki temperaturi, na nepravilnosti pri poročanju in še nekatere druge nepravilnosti, o katerih se pa inšpekcija še ni izjasnila. Tako da to še pričakujemo in ne drži čisto, da podjetje deluje skladno z zakonodajo. Tako da po našem prepričanju ne zadostuje niti tem nizkim okoljskim standardom, ki jim jih nalaga trenutno veljavno okoljevarstveno dovoljenje. Hvala.

Začel bom tako. Imamo neko teoretično vrednost ali pa zakon, ki ga obravnavamo, ima neko teoretično vrednost in neke teoretične zapiske, emisije, ki se jih mora določen obrat v Sloveniji posluževati, držati in znotraj katerih tudi obratuje. In na drugi strani imamo potem tudi praktično, kako se to vidi, čuti, diha in pa nekako s strani lokalnega prebivalstva tudi zaznava. Da začnemo nekako z razliko sosežig – sežig, ki je tokrat v proceduri, zato da bi se emisije, se pravi vsi ti izpusti, izenačile. Skupni prah, ki ga lahko sežigalnice v nekem okolju emitirajo, se pravi spuščajo v okolje, je recimo neka poljubna številka 1n, kakorkoli. Se pravi, to narekuje zakonodaja. Na drugi strani imamo sosežig, kjer je okolje očitno bolj odporno, prebivalci so bolj odporni na te zadeve, in imajo dvakrat, dva in polkrat več dovoljenj, da lahko emitirajo v tem primeru skupnega praha. Dušikovi oksidi prav tako, se pravi, v okolici sežigalnic je okolje nekako, bom rekel, standardizirano, super okolje, v okolici sosežigalnic pa lahko požre trikrat več teh dušikovih oksidov, kot tudi ljudje, ki na tem področju živijo.

medtem ko je lahko pri sosežigu 620 tisoč kubičnih metrov emisij na uro. Nimam občutka, da imamo mi v tem primeru v Kanalu ob Soči močnejše ljudi, bolj odporno okolje. Nimam občutka, da so ljudje tam sami krivi, da obrat, ki v tem primeru izvaja sosežig za proizvodnjo cementa, nastane ravno na njihovem območju. Če delamo razlike med ljudmi po Sloveniji, mislim, da bomo hitro zapopadli na višje in nižje privilegirane ljudi, tako kot je kolega Kosi omenjal, pravzaprav mešal hruške in jabolka, bili so izpostavljeni tudi že azbestnim nevarnostim, ki so se v preteklosti dogajale. Vse to se akumulira, kaže se na prebivalstvu, čemer pa bom sedaj prišel tudi na praktični vidik. Na žalost, dokler je vse na papirju, nekje v daljavi, nekje na televiziji, se te mogoče ne tangira. Ko pa v svoji okolici in v svoji družinski okolici začneš izgubljati ljudi, prijatelje, ki so zbolevali za različnimi rakavimi obolenji, ki imajo kronične pljučne bolezni, takrat pa začneš ta zakon tipati, začneš ga čutiti in mu želiš vsakršno možno izboljšavo. In če je ta zakon trenutno napisan in predlagan v smeri, da se bodo stvari izboljšale, da bo okolje, prebivalci in pa v končni fazi vsi mi, imelo več od tega, hkrati se bo pogledalo, normalno, tudi na gospodarstvo, kako se lahko zameji in izboljša okolico teh obratov, tovarniških, industrijskih, je moj velik ja v podporo temu zakonu. Na tej točki še z moje strani zahvala za osvetlitev problema, ki smo ga poznali, nismo ga pa, z mojimi besedami, čutili.

Hvala lepa za besedo. Vsi prebivalci Slovenije imamo enako pravico živeti v čistem in zdravem okolju to pred sabo vsi mi tukaj v parlamentu, ko se bomo še v nadaljevanju zakonodajnega procesa ukvarjali s tem zakonom. V Gibanju Svoboda in tudi v koalicijskih zavezah imamo, smo se zavezali, da bomo s sistemskimi ukrepi zmanjšali pritiske na naravo in zdravo življenjsko okolje in uredili sanacijo v preteklosti onesnaženih okolij in starih okoljskih bremen. Mislim, da gre ta predlog zakona prav v tej smeri. V tem smislu bi se pa jaz za razliko od svojih kolegov iz opozicije zahvalila civilni družbi in nevladnim organizacijam, vsem, ki ste se izpostavili in tudi predlagali in vložili ta zakon. Ker pravzaprav ni pomembno, kdo vlaga zakon v zakonodajno proceduro, pomembno je, kdo ga sooblikuje in kako ga sooblikujemo in kdo ga nazadnje sprejme. Sežig in sosežig, izenačitev, kar se tiče emisij, za to obstaja tehnologija, to sem tudi jaz slišala, ko smo se pogovarjali tudi s predstavniki Salonita Anhovo. Je res, da se, če se prav spomnim, tovrstne tehnologije še nikjer v naši bližnji okolici, ampak mislim, da bi bilo lahko za Slovenijo samo dobro, če smo mogoče na tem področju boljši kot drugi. Jaz res zelo zelo podpiram to iniciativo in ta zakon in mislim, da bomo lahko – predstavniki Salonita Anhovo so se pohvalili s svojim delom, ampak mislim, da se bodo lahko pohvalili zares šele takrat, ko bodo svoje dobro delo dejansko opravljali ne na račun prebivalcev in okolja. Zdaj imajo oni možnost, s tem zakonom bodo dobili možnost, to tudi uresničijo. Zdi se mi pa tudi pomembno, da bo to lahko tudi kompas za vsa ostala podjetja in sežigalnice. Ker ni problem samo v dolini Soče, tudi kje drugje in s tem zakonom lahko v resnici poskrbimo tudi za druge prebivalce. Tako da zahvala tudi z moje strani vsem, ki ste prispevali k temu, da je zakon vložen. Mislim, da se lahko mi tukaj potrudimo, da končno da končno vsaj nerešenim stvarem, o katerih poslušamo tudi s strani strokovnjakov, kot so zdravniki in zobozdravniki in marsikdo, ki spremlja stanje prebivalcev v dolini Soče, naredimo konec.

Hvala za besedo. Tudi jaz bi se mogoče najprej dotaknil tega, kar je sicer že nekaj kolegov pred mano pokomentiralo. Ta zakon so vložili predlagatelji, pa je res tudi meni čisto vseeno, kako se imenuje, zato bi se kar zelo ogradil od tega, kar je kolega iz NSi povedal o 8. marcu na ta račun. Zakon je bil vložen s 6 tisoč 12 podpisi, ampak tisto, kjer bi nam tukaj v Državnem zboru morali pravzaprav zvoniti vsi zvonovi, pa je ravno dejstvo, da so morale te organizacije, katerekoli že, tak zakon sploh vložiti. Ker kaj to pomeni? To pomeni, da dejansko država do zdaj v dolgih letih ali pa desetletjih dejansko na tem področju svojega dela ni opravila tako, kot bi ga morala, se pravi, tudi če smo evropsko direktivo prepisali v slovensko zakonodajo na tem področju pa smo pač tiste normative sprejeli, ki jih je evropska direktiva predpisala. Potem se tudi mogoče človek vpraša, kaj pa bi bilo, če ne bi bilo evropske direktive na tem področju, kaj bi potem bilo v Sloveniji. Mogoče smo celo imeli srečo, da je vsaj to, ker smo bili pač očitno, ne vem, pristojne ustanove, kdorkoli, v preteklosti na tem področju premalo ambiciozni, če rečem, s strokovnega vidika, in pa seveda so premalo poslušali dejansko stanje na terenu. Seveda je vsak zakon na nek način sistemski in velja za celo Slovenijo, tako da sta v bistvu Anhovo in širša okolica ali pa Krško in širša okolica pač

naprej. Tudi to moramo imeti v mislih, ko se zdaj pogovarjamo o tem zakonu. Potem še ena zadeva, ki me je res tudi zmotila v razpravah. Ravno na primeru Anhovega namreč zdravniki opozarjajo, da je dejansko prebivalstvo na tem območju bolj ranljivo izpustov zaradi vseh ostalih bremen preteklosti, ki so jim bili izpostavljeni, in to je zdravstvena stroka popolnoma jasno povedala in se zdaj tudi ti učinki na tem območju pravzaprav multiplicirajo. Slišali smo tudi zgodbe, tudi na dogodkih, ki jih je organiziral Inštitut 8. moram reči, da so to resnično žalostne zgodbe. Ob tem pa seveda ne pozabimo tudi na prizadetost samega okolja, pravzaprav v celotni Naslednja težava, ki bi jo tudi želel omeniti, je pa monitoring teh izpustov. Tukaj se mi zdi žalostno, da se ni ta monitoring že dosti prej ustrezno koncipiral, poostril, kakorkoli. To, da se do podatkov pride, ne vem, čez eno leto, da se mora do podatkov priti prek Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in tako naprej, to se mi zdi z vidika prebivalcev teh območij katastrofa in pravzaprav na nek način nepredstavljivo. Obenem pa tudi seveda ne samo monitoring emisij, ampak kot je bilo danes že večkrat izpostavljeno, vsak izvajalec, vsaka tovarna mora na tem področju spoštovati vse zahteve iz okoljevarstvenega dovoljenja.

Na koncu bi samo rekel, da je postopek sprejemanja vsakega zakona na koncu nek kompromis in si bom prizadeval, da bo pričujoča novela Zakona o varstvu okolja uspešen kompromis ukrepov z upoštevanjem vseh deležnikov, seveda pa s kar največjim poudarkom na varovanju zdravja ljudi.

Najlepša hvala, podpredsednica. Lep pozdrav vsem! To, kar spremljamo z obravnavo današnjega zakona in kar v resnici spremljamo že več kot desetletje, je tipična bitka med kapitalom in ljudmi, korporativnim pohlepom in na drugi strani javnim interesom, zdravjem, varnim okoljem, ki bi ga morali kot država zagotavljati ljudem, kjerkoli, ne samo v Soški dolini, ampak izenačeno izenačeno po celotnem ozemlju države. Mislim, da je pomembno, kar je povedal kolega Ovnik, mi imamo trenutno situacijo, v kateri ima naprava, industrijski obrat, ki je v osnovi pridobil varstveno oziroma naravovarstveno dovoljenje za obratovanje, za sežig manjše vrednosti emisij kot neka druga naprava, ki je primarno namenjena neki drugi proizvodnji in upravlja še sežig odpadkov kot neko stransko dejavnost. To je skregano z logiko. To ne sme veljati samo v Kanalu ob Soči, ampak mora seveda univerzalno za vse objekte. Mi se moramo pogovarjati v prvi vrsti o tem, da smo v 21. stoletju verjetno po zadnjihvremenskih pojavih, ki jih spremljamo, vse bolj osveščeni in vidimo, kaj je človeštvo s takšnimi dejanji naredilo naravi in dodatno obremenjevanje tudi v obliki sosežiga je pač nekaj, kar si ne moremo dovoliti. To, da seveda zdaj podjetje oziroma oziroma eno od podjetij, ki je onesnaževalec okolja, razlaga, koliko vračajo nazaj v skupnost, koliko delajo na tem, da se čim bolj dosegajo v zakonu ali pa v uredbi določene vrednosti, ne pomaga. V tej zgodbi moramo imeti kot Državni zbor, kot država fokus na ljudeh, na ljudeh, ki že praktično stoletje živijo v okoliščinah, ki so ne samo degradirale okolje, ampak so resno degradirale življenja njihovih prednikov, njih samih in zelo verjetno tudi njihovih potomcev. In s tega vidika je, kar se mene tiče, debata o tem, da moramo iskati nek kompromis med zdravjem ljudi in med tem, kako lahko omogočimo, da podjetje dela dalje nemoteno, pač napačen kompromis, napačna debata. Vsako podjetje v kapitalistični družbi bo stremelo k dobičku in k temu, da pač čim bolj zmanjšuje svoje odhodke in seveda poseg, ki bi zahteval, da se emisije zmanjšujejo, pomeni dodatne investicije in seveda s tem tudi manjše dobičke. Ampak, še enkrat, jaz mislim, da se o tem ne bi smeli v tem primeru sploh pogovarjati. Zahteva mora biti zelo preprosta in zelo jasna. Če sežigamo odpadke, obstaja samo en kriterij, in to je isti nivo emisij. Ne more biti druge debate.

lokalno skupnost, pomembni za življenje na območju, kjer so obstajale takšne tovarne, ampak to bo verjetno zelo težko razložiti vsem ljudem in njihovim svojcem, ki so zaradi takšnih ali drugačnih oblik onesnaževanja imeli zdravstvene težave, dolgotrajne, tudi kronične zdravstvene posledice, nenazadnje na žalost tudi smrti. smrti. S tega vidika je podpora Poslanske skupine Levica temu zakonu neomajna. Strinjamo se z njegovo vsebino, nekaj podobnega smo predlagali že pred dvema letoma, žal ni bilo sprejeto in upam, da bomo v tem procesu, kako dolgo bo pač trajal, upam, da ne predolgo, prišli do zakona, ki bo čim bolj podoben temu, kar je trenutno vloženo. Še enkrat, jaz mislim, da pretiranih kompromisov na tej točki med zdravjem ljudi in varnim okoljem ter interesi nekega podjetja ne smemo delati. Hvala. Hvala. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobijo besedo še predstavniki predlagatelja, če želijo. Izvolite. **MATEJA SATTLER:** Spoštovani poslanci, cenjene poslanke! Ne glede na razpravo se mi zdi, da smo si danes tukaj v tej dvorani vsi enotni, in sicer, da je edina možna in sprejemljiva rešitev izenačitev standardov, ki veljajo za sosežig odpadkov, s tistimi, ki veljajo za sežig odpadkov. Ne glede na razpravo je tudi jasno, da vsi veste, kakšna je edina prava rešitev, in veseli me, da jo vsi tukaj v tej dvorani, danes je bilo tako zaznati, vsaj na načelni ravni podpirate. Celo predstavniki cementarne Salonit Anhovo in predstavniki tehniške stroke priznavajo, da je izenačitev standardov možna, zato je nujno potrebna ustrezna zakonska podlaga, ki bo zavezujoča in tudi ustrezno nadzorovana, kajti brez tega, brez ustrezne zakonske podlage, je to le še ena v vrsti praznih obljub, ki nam jih onesnaževalec servira zadnjih sto let. Mi, ki živimo v Soški dolini, nismo sosežiga odpadkov želeli nikoli. O tem so nas celo povprašali leta 2001 na posvetovalnem občinskem referendumu. Takrat smo se večinsko, z 78 %, izjasnili, da tega sosežiga smeti v našem okolju nočemo. Šest let kasneje je bilo onesnaževalcu, Salonitu Anhovo, izdano prvo okoljevarstveno dovoljenje.Danes, skoraj na pragu leta 2023, v tej cementarni sežgejo 109 tisoč ton odpadkov na leto oziroma 300 ton smeti na dan, pri tem pa ni bila nikoli izvedena niti presoja vplivov na okolje, kaj takšno obremenjevanje sploh pomeni oziroma povzroča našemu okolju. Želja cementarja je povečati obseg proizvodnje in količino sosežiga povečati na za nas nesprejemljivih in nepredstavljivih 250 tisoč ton na leto. Mi si ne želimo razprave s Salonitom, mi bi pač radi živeli normalno življenje. Mi zahtevamo in si želimo od vas, od države, da onesnaževalcu naložite višje okoljske standarde in da nad njim uvedete strožji nadzor. Mi to pričakujemo. Danes imate, cenjene poslanke in poslanci, zgodovinsko priložnost, da podprete predlog in odpravite krivice, ki so bile prebivalcem tega okolja naložene skozi stoletno zgodovino. Žal ugotavljamo, da je zdravje ljudi v bistvu politična odločitev, danes pa imate zgodovinsko priložnost, da končate to stoletno nepravičnost, ki zadeva ljudi v teh krajih. Hvala, da ste nam omogočili razpravo danes tukaj v Državnem zboru, in hvala, ker podpirate predlog in nam v bistvu prvič v zgodovini dajete upanje, da bomo kmalu dihali čistejši zrak in živeli v bolj zdravem okolju. Hvala.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 Vidim, da je še želja po prijavi. Če želi razpravljati tudi eden od predstavnikov predlagatelja, prosim, da se prijavi s pritiskom tipke za vklop mikrofona, v tem primeru dobi besedo kot zadnji. Odpiram prijavo za razpravo, kdor še eden od predlagateljev. Prosim, pritisnite tipko. Vam bomo dali besedo kot zadnjemu, ker sem videl, da ste se želeli prijaviti. Najprej pa dobi besedo dr. Tatjana Greif. Izvolite, (PS Levica):** Hvala lepa za besedo. Spoštovani vsi prisotni! Predlog spremembe zakona in civilno pobudo v celoti podpiram. Pobuda je prišla s strani ljudi, s strani prebivalstva, s strani civilne družbe, to pa zato, ker prizadetim vsa ta leta in desetletja nihče drug ni pomagal in so se samoorganizirali in stopili v boj za svoje pravice, za zaščito svojega zdravja in nenazadnje za zaščito svojega življenja. nekatere tukaj zelo boli, da je pomagal tudi Inštitut 8. marec in me silno čudi, kako vas vedno tako zelo moti, ko se civilna družba sama postavi na noge in zahteva svoj prav. In čudi me tudi, s kakšno lahkoto se nekateri poslanci postavite v zagovor strupene industrije, gospodarstva, strupene proizvodnje in iščete dlako v jajcu na strani prizadetih ljudi, lokalnega prebivalstva, ljudi, ki zbolevajo, in ljudi, ki umirajo. To ni politika, ki je v dobro ljudi, kar bi morala biti naša prva in edina dolžnost ter naloga, ampak je to neke vrste mešetarjenje. Zato bom danes izkoristila to zgodovinsko priložnost za podporo predloga tega zakona in upam, da se odprave krivic čim prej začnejo odvijati. Hvala.

Jaz bi čestital predlagateljem za pogum in za to, da so zbrali podpise in privedli do tega, da imamo zakonodajni postopek o Zakonu o varstvu okolja.

dovoljenja, četudi lastnik želi pridobiti novo okoljevarstveno dovoljenje zaradi povečanega obsega, ki ga ne dobi, z raznoraznimi postopki, ves čas je v postopku, normalno deluje naprej, ljudje v okolici pa trpijo. Jaz bi se bolj kot na obsojanje nevladnih organizacij in vsega tega, ker sem jih že dovolj branil tu v tem parlamentu, osredotočil na standarde. Imamo veliko podobnih primerov v tujini, na primer na Dunaju, Spittelau, delujejo v skladu z omejitvami, in to celo z 90 % nižjimi izpusti, kot so določene meje, standardi. Z voljo se da marsikaj narediti. Obstajajo filtri, ki zadržijo vse trde delce,

vodstvo teh podjetij živeli v neposredni okolici teh podjetij, bi verjetno lokalno prebivalstvo imelo več zaupanja. Recimo blizu Spittelau je bolnišnica, univerzitetni kampus, železniška postaja, pisarne, stanovanja. Ja, waste management, to pomeni delovanje, predelava odpadkov, je potreben in tudi noben ne govori, da govorimo o zapiranju podjetja. Želimo si le vzpostaviti boljše standarde, omejitve, nadzor in da ljudje vidijo, kakšen zrak dihajo in kaj to povzroča okolju.

Vprašanje je verjetno tudi, kam potem s stranskimi produkti, ki vseeno nastajajo v teh sežigalnicah, kam gre to, v kakšno nadaljnjo predelavo, ker nikoli nimamo popolnoma končnega izdelka brez stranskih produktov. so bile emisije in škodljive posledice Černobila. Bil sem na predavanju enega ruskega astrofizika, ki je razlagal o posledicah Černobila.

črni pas tega dima iz Černobila šel čez Slovenijo in tudi to so določene posledice, ki že bremenijo naše okolje, naše ljudi, tako da tudi te stvari je treba vzeti v zakup in mislim, da moramo iti naprej, tehnologija se seveda razvija. Ne bi rad, da se izgubljamo v nekih scenarijih, ki so podobni scenarijem filmov Pelikanovo poročilo, Erin Brokovich, Ognjeno obzorje, Aljaska v plamenih. Tam lahko vidite, kako so ta podjetja spretno kupila lokalno prebivalstvo, nekaj malega namenila za lokalno prebivalstvo, ki pa je bolehalo in umiralo. Če se ne najdejo zanesenjaki, ki se postavijo po robu in želijo izboljšanje razmer, se velikokrat tudi v drugem svetu nikjer ne ne zgodijo spremembe. Tudi jaz mislim, da je treba razmisliti, kakšne omejitve postaviti pri kapacitetah, če govorimo, da želijo za 100 % povečati kapacitete, bo tudi te stvari treba nasloviti. Predvsem pa to, vožnja odpadkov iz sosednjih držav in potem prevažanje nazaj nekih polizdelkov, tudi tu se moramo vprašati, kaj želimo, da ta podjetja delajo za naše okolje.

ob moji prvi repliki, sem začela govoriti eno zgodbo o gospe, ki je prišla na stojnicoin povedala, kako so njeni prijatelji iz otroštva vsi že mrtvi in da zato oddaja podpis, nisem pa v bistvu povedala tega drugega dela, ki se je zgodil to pa je bilo, da sem bila jaz izredno šokirana nad to zgodbo in pretresena, medtem ko Manuela in Lucija, prebivalki iz Soške doline, ki sta bili z mano, nad tem nista bili tako pretreseni kot jaz in sem ju enostavno vprašala, zakaj nista tako pretreseni nad tem. Rekli sta mi, da je to pač njihova realnost. Povedali sta mi, da je za njih povsem običajno, da že kot otrok vidiš nekoga umirati. Povedali sta mi, da je povsem običajno parkrat na mesec iti na pogreb, in povedali sta mi, da je povsem običajno, da poznaš nekoga, ki mu je umrl bližnji in da je pač to njihova realnost. Zdi se mi pomembno povedati, da so ti ljudje, ki si ne zatiskajo oči pred to realnostjo, hkrati ljudje, ki nikoli niso tiho sprejeli te realnosti in so se res desetletja borili za to. Zato bi se jaz še enkrat rada v našem imenu iskreno zahvalila za vaša pozitivna mnenja, ker po vseh teh desetletjih, res, ko govorim s temi ljudmi iz Anhovega, čeprav so nekateri še zelo skeptični, imajo prvič občutek, da se pa bo dejansko tokrat nekaj spremenilo, zato hvala. Za zaključek bi pa vseeno jaz še Mateji prepustila zadnji dve povedi. Hvala.